Spoštovane kolegice poslanke, spoštovani kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam 81. izredno sejo Državnega zbora, ki je bila sklicana na podlagi prvega in drugega odstavka 58. člena in drugega odstavka 60. člena Poslovnika Državnega zbora. Obveščena sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednje poslanke in poslanci:

Prehajamo na določitev dnevnega reda 81. izredne seje Državnega zbora. Predlog dnevnega reda ste prejeli v petek, 10. septembra 2021, s sklicem seje. Prehajamo na obravnavo in odločanje o predlogu za širitev dnevnega reda. Podpredsednik Državnega zbora Branko Simonovič Državnemu zboru predlaga, da se dnevni red 81. izredne seje razširi s Sklepom o razglasitvi odločitve, ki je bila sprejeta na glasovanju na zakonodajnem referendumu o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah, ki je bil izveden 11. julija 2021. Predlog za širitev in sklep ste prejeli danes, 14. septembra 2021. Želijo besedo predstavniki poslanskih skupin? Vidim, da ne. ne. Zaključujem predstavitev stališč o predlogu širitve dnevnega reda. Prehajamo na odločanje. Poslanke in poslance prosim, da preverijo delovanje glasovalnih naprav.

Prehajamo na glasovanje o predlogu dnevnega reda v celoti. Zboru predlagam, da za današnjo sejo določi dnevni red, kot ste ga prejeli s sklicem in sprejeto širitvijo. Glasujemo.

red 81. izredne seje razširi s Sklepom o razglasitvi odločitve, ki je bila sprejeta na glasovanju na zakonodajnem referendumu o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah, ki je bil izveden 11. julija 7. septembra 2012 je bilo v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeno poročilo državne volilne komisije o končnem izidu glasovanja na referendumu o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah, ki je bil izveden 11. julija 2021. Iz dopisa Vrhovnega sodišča z dne 14. septembra 2021 izhaja, da zoper poročilo državne volilne komisije v zakonitem roku ni bila vložena nobena pritožba. Poročilo, kot je bilo objavljeno v uradnem listu številka 143/2021 z dne 7. septembra 2021 je tako pravnomočno. Glede na to, da mora Državni zbor v skladu s 53.b členom Zakona o referendumu in ljudski iniciativi v osmih dneh po pravnomočnosti poročila državne volilne komisije razglasiti odločitev, ki je bila sprejeta na referendumu, ste danes, torej 14. septembra 2021 prejeli sklep, s katerim bo Državni zbor razglasil odločitev, ki je bila sprejeta na ponovnem glasovanju na referendumu. Na podlagi 53. b člena Zakona o referendumu in ljudski iniciativi in 112. členu Poslovnika Državnega zbora, ugotavljam, da se je Državni zbor seznanil z naslednjim sklepom: Državni zbor soglaša, da je bila na glasovanju na zakonodajnem referendumu o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah, ki je bil 11. julija 2021 izveden na podlagi odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah z dne 25. maj 2021 sprejeta odločitev volivk in volivcev, kot je ugotovljeno v poročilu državne volilne komisije o izidu glasovanja na referendumu o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah, ki je bilo objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije številka 143 z dne 7. september 2021 in sicer je proti glasovala večina volivcev, ki so veljavno glasovali in hkrati več kot petina vseh volivcev, ki so imeli pravico glasovati. Skladno s 4. odstavkom 90. člena Ustave Republike Slovenije to pomeni, da je bil Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah, ki ga je Državni zbor sprejel na 67. izredni seji dne 30. marec 2021, na referendumu zavrnjen. S tem je odločitev, ki je bila sprejeta na glasovanju na zakonodajnem referendumu o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah razglašena.

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila skupina 44. poslank in poslancev, s prvopodpisanim dr. Matejem Tašnerjem Vatovcem. Predlog zakona je na 25. seji dne 7. septembra obravnaval Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo kot matično delovno telo. Ker po končani razpravi odbor členov predloga zakona ni sprejel je bila druga obravnava predloga zakona na seji delovnega telesa končana. Besedo sedaj dajem predstavnikom poslanskih skupin za predstavitev stališč in kot prvi dobi besedo gospod Dušan Šiško. Predstavil bo stališče poslanske skupine SNS. Izvolite. Najlepša hvala za besedo, spoštovani kolegi, kolegice. Poglejte, najprej se je treba tukaj vprašati o čem vse bi danes lahko govorili. Naslov točke je zelo, zelo razširjen in dobro, da je padlo vse skupaj na odboru. Pa gremo k dejstvu. V povprečje se na naši univerzi vpiše 10 % tujih študentov, ker jih je več kot polovica prihajal iz držav **3. Slovenski nacionalni stranki nas to ne preseneča, kajti tudi k nam kot neizobražena poceni delovna sila prihajajo delavci iz bivše Jugoslavije. Tukaj potem registrirajo podjetje in delajo. Seveda slovenska podjetja pa propadajo, ker ti tujci gredo zelo zelo z nizko ceno na javne razpise in potem seveda dobijo tudi posel. Lepo se sliši, da pridejo k nam študirati študentje, ker so jim všeč lepote Slovenije, jezik, naša kultura, običaji, navade oziroma imajo tukaj daljne korenine. Pa vendar, zelo težko se navadijo naše kulture, kaj šele, da spregovorijo slovensko besedo. Gledano malce naprej to pomeni eno delovno mesto manj za našega državljana oziroma državljanko, če bodo ostali pri nas po koncu študija, hkrati pa naš študent izgubi mesto na fakulteti. Lahko pa je to samo odskočna deska, da nadaljuje pot v Evropsko unijo. Na ljubljanski in na mariborski medicinski fakulteti tujih študentov iz držav zunaj Evropske unije letos niso vpisali zaradi kadrovskih in prostorskih omejitev. S pomočjo nevladnih organizacij so tuji študentje za vpis uspeli s pritožbo. Sindikat Mladi plus je celo fakultetama očital diskriminacijo tujih študentov na podlagi narodnosti. Če se mladi odločijo, da pridejo študirati se morajo zavedati, da to ni brezplačno. Zahtevani mesečni znesek 402,18 evrov ni v nebo vpijajoč. Garancijo za ta znesek pa morajo dati starši, ne eden, oba. Poleg tega pa imajo tudi možnost sprejemati denarna sredstva iz Erasmus plus. Študentje, bodisi naši, bodisi tuji so se že prej delili na podlagi njihovega ekonomskega in socialnega statusa. V preteklosti je bilo veliko prahu, ko so italijanski študentje fizioterapije diplomirali na slovenski fakulteti. Zapletlo se je pri priznanju poklicne kvalifikacije, ker je bila vložena tudi pritožba na Evropsko komisijo zoper Slovenijo, a so na koncu strasti se umirile v korist študentov. V Slovenski nacionalni stranki bomo vedno in povsod zagovarjali stališče, da moramo najprej poskrbeti za slovenski narod in šele nato za druge oziroma tujce. Hvala lepa. Naslednji je na vrsti mag. Branko Grims, predstavil bo stališče Poslanske skupine SDS. Izvolite. Spoštovani! Glede na dosedanjo ureditev, ki je ustrezna in dobra bi sprememba zakona, ki je bila predlagana pomenila samo to, da se ne bi preverjala upravičenost tistih, ki dajo izjavo oziroma potrdilo o tem, da lahko financirajo študij tujca izven EU v Sloveniji. To je bila vsa razlika. Vse ostalo so odvečne besede in v bistvu pomenijo tudi zavajanje javnosti. V SDS smo prepričani, da je potrebno stvari preveriti vedno takrat, ko gre za interese Slovenije, ko gre za finance, ko gre za tisto kar plačujemo slovenski davkoplačevalci. Na ta način nihče, ki deluje pošteno ne more biti prikrajšan in zaradi tega predloga zakona, tak ko je bil vložen, nismo podprli. Sedanja ureditev je, kar se tega tiče, povsem ustrezna. Hvala lepa. Naslednje stališče bo predstavil gospod Aljaž Kovačič, in sicer v imenu Poslanske skupine LMŠ. Izvolite. Hvala za besedo, predsedujoča. Spoštovani kolegice in kolegi! Predlog zakona odpravlja novo ureditev glede izkazovanja zadostnih sredstev za preživljanje za tuje študente, ki je pričela veljati z novelo zakona o tujcih, sprejela letos spomladi, kateri smo v Listi Marjana Šarca nasprotovali. Slednja je precej zaostrila pogoje za bivanje za tuje študente, ki želijo študirati na eni izmed slovenskih visokošolskih zavodov.

Eden izmed ključnih dokumentov, ki jih je bilo potrebno upoštevati, je strategija internaturalizacije slovenskega visokega šolstva. Ne glede na to, da ta nosi datum 2016-2020. Izkušnje dokazujejo, da tudi študentje na slovenski visokošolski zavodi dvigujejo raznolikost in kakovost izvajanja študijskih programov. Ministrstvo za notranje zadeve še vedno ni izkazalo, da so tuji študentje z vidika socialnih transferjev / nerazumljivo/ državi, zaradi česar bi bila zahteva po izkazu izkazu zadostnih sredstev za čas študija upravičeno. Ministrstvo z a notranje zadeve se je pri implementaciji spremembe sklicuje na direktivo, ki jo je sprememba Zakona o tujcih tako prenesla v nacionalno zakonodajo, a ta od nacionalnih državnih zahtevah tovrstnega izkazovanja zadostnih sredstev, temveč vprašanje zagotovitve zadostnih sredstev za preživljanje v času študija popolnoma prenaša na države članice. Te se lahko skladno z direktivo iz 11. člena odločijo tudi, da prosilcev začasno dovoljenje za prebivanje za namene študija ni potrebno izkazovati zadostnih sredstev za prebivanje. Vladna novela Zakona o tujcih postavlja visoke zahteve za študente iz tretjih držav, s tem pa onemogoča nadaljevanje študija številnim, ki že študirajo v Sloveniji, novim študentom pa preprečuje vpis na slovenske univerze. Ustavlja se ne le razlika med študenti iz Evropske unije in tistimi, ki prihajajo iz tretjih držav, pač pa tudi med socialno šibkimi in premožnejšimi. Hvala lepa. Mag. Bojana Muršič bo predstavila stališče Poslanske skupine SD. Izvolite. Hvala lepa predsedujoča za besedo. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o tujcih, ki spreminja pogoje za izkazovanje zadostnih sredstev za študente, državljane tretjih držav, danes brez glasovanja žal končuje zakonodajno pot. In kaj prinaša novela Zakona o tujcih? Študentom iz tretjih držav bi omogočili nadaljevanje študija oziroma novim študentom začetek visokošolskega študija, študentom ki pa so uspešno zaključili študij v Sloveniji, pa bi omogočili, da zaprosijo za podaljšanje dovoljenja za začasno bivanje. Vse navedene skupine študentov bi to lahko uveljavile na podlagi pisne izjave staršev, sorodnika, zakonskega ali zunajzakonskega partnerja ali pa druge polnoletne osebe, ki jamči za študentovo preživljanje. Opozoriti velja, da gre predvsem za študente iz držav bivše Jugoslavije kjer je socialni položaj družin šibkejši. S predlagano novelo bi se tudi izboljšale možnosti mobilnosti tujih študentov, ki študirajo v drugih državah drugih državah članicah Evropske unije in bi želeli del študija preko mehanizmov študentske mobilnosti opraviti v Sloveniji. Ne Vlada, ne poslanke in poslanci vladne koalicije, nenazadnje tudi člani komi Državnega sveta za državno ureditev niso prepoznali pozitivnih vidikov internacionalizacije visokošolskega študija. Povozili so stališče rektorske konference Slovenije, ki predlog novele zakona o tujcih podpira. Prav tako so se oglasile študentske organizacije Sloveniji, ki prav tako zakon podpirajo. Opozorili so, da se tuji študentje preživljajo tako kot mnogi slovenski študentje, s študentskim delom, prihodki študentskega dela pa se ne upoštevajo kot vir za preživljanje. Spoštovani! Že nekaj časa spremljamo podatke o pomanjkanju delovne sile, ne le nekvalificiranih delavcev oziroma delavcev za manj ali srednje zahtevna dela, ampak tudi drugega visoko izobraženega kadra. Glede na to, da na današnji seji obravnavamo tudi predlog zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih 2021 do 2031, se tako upravičeno sprašujemo kako in s kakšnimi kadri bomo napolnili vse nove in tudi obnovljene zdravstvene ustanove za katere bomo porabili milijardo ali dve. Ob tem je na primer zdravstveni sistem že sedaj kadrovsko podhranjen. Ne primanjkuje nam samo srednjega medicinskega kadra, ampak se soočamo s pomanjkanjem visoko izobraženega zdravstvenega kadra med katere poleg zdravnike štejemo še visoko izobražene kadre iz drugih področij brez katerih tudi zaradi razvoja medicinske stroke, zdravniki ne morejo delati **5. Ne upoštevajo se trajanje izobraževanja, kot tudi ne, da smo v Sloveniji omejeni tudi s številom kandidatov za izobraževanje na primer v medicini. Že pa že investiramo v desetletno izobraževanje zdravstvenega kadra, se ne potrudimo, da bi le-ta ostal v javnem zdravstvenem sistemu. Glede na to, da pa smo starajoča se družba, bi moral biti skupni cilj, da mladi ljudje pridejo v Slovenijo, se med študijem naučijo slovenskega jezika in se na ta način hitreje vključijo v družbo in seveda spoznajo našo kulturo.

Hvala lepa za besedo, predsedujoča. Lep pozdrav! Cilj novele zakona o dopolnitvah Zakona o tujcih, ki smo ga v parlamentarno proceduro vložili Poslanska skupina Levica sopodpisanimi Poslanskimi skupinami LMŠ, SD, SAB, Nepovezanimi in poslancem narodnostnih manjšim, Felicejem Žižo, je odprava škodljivih sprememb ZTUJ2F za študente tretjih držav, ki onemogočajo nadaljevanje študija številnim v Sloveniji že študirajočim študentom in študentkam, ter preprečujejo vpis mnogim novim študentom na slovenske univerze. Kot dokaz o izpolnjevanju pogoja zadostnih sredstev za preživljanje v višini osnovnega zneska minimalnega dohodka v Republiki Sloveniji, bi se z našim predlogom ponovno uveljavila pisna izjava študentovih staršev oziroma zakonitega zastopnika o tem, da ga bodo v času študija preživljali. Če so ga starši, pa pravo države, katere državljan je dolžni preživljati. Drugi cilj našega predloga zakona je bil izboljšati možnosti mobilnosti tujih študentov, ki študirajo v drugih državah članicah Evropske unije in bi želeli del študija preko mehanizmov študentske mobilnosti, na primer Erasmus izmenjave opraviti v Sloveniji. Naš predlog je bil, da študent z državljanstvom tretje države, ki že ima dovoljenje za začasno prebivanje v eni od držav članic Evropske unije in ki prispe v Slovenijo na podlagi študentske izmenjave, ne potrebuje dokazovati, da ima zadostna sredstva za preživljanje, saj je že v državi članici Evropske unije, kjer se izobražuje, dokazal, da z zahtevanimi sredstvi razpolaga. In tretji cilj zakona je bilo izboljšanje ureditve, ki omogoča tujim študentom, ki so zaključili študij v Sloveniji, prehod na trg delovne sile. Zakonodajno-pravna služba ni imela vsebinskih komentarjev. Vse druge pripombe smo upoštevali in smo jih torej vložili v obliki amandmajev odbora. Naj še enkrat podčrtam ključne razloge za vložitev naše novele; vladne spremembe Zakona o tujcih so škodljive, saj ogrožajo že vpisane tuje študente tretjih držav, pri čemer gre predvsem za državljane nekdanje Jugoslavije. Drugič, pri pridobivanju dovoljenja za prebivanje se ob vlogi zahteva vsota na bančnem računu v višini 4 tisoč 800 evrov. In tretjič, vladni zakon je dvojno diskriminatoren, saj uvaja razlikovanje med državljani Evropske unije in državljani tretjih držav ter razlikovanje med premožnimi in socialno šibkejšimi študenti, kar je absolutno nedopustno, saj je pravica do izobraževanja ena izmed temeljnih človekovih pravic in svoboščin in ne sme postati privilegij premožnih. In nenazadnje, akademska skupnost podpira to našo novelo. Dejstvo je, da spremenjeni pogoji v praksi marsikateremu študentu predstavljajo nerazumno visoko in pogosto nepremostljivo oviro, ter študente delijo na podlagi njihovega ekonomsko-socialnega statusa. Sprememba zakona bi občutno zmanjšala število tujih študentov na slovenskih … torej, ta sprememba zakona koalicije bo občutno zmanjšala število študentov, tujih študentov na slovenskih univerzah. Tujim študentom, ki že študirajo v Sloveniji, pa so se pogoji spremenili med študijem, zato jim ne bodo uspeli zadostiti in posledično ne bodo mogli nadaljevati s študijem pri nas. Spremembe zakona te študente spravljajo v težak socialni položaj. Njihova do nedavnega gotova izobraževalna pot pa bo grobo prekinjena. Novi pogoji in neenakosti, ki so bile uvedene, niso bile utemeljene. Negativni socialni in družbeni učinki tudi **6. TRAK: (NM) – 14.25** (nadaljevanje) niso bili predstavljeni. In nenazadnje vprašanje je tudi, čemu je bila takšna sprememba sploh potrebna, če z dosedanjo uredbo glede začasnega bivanja ni bilo nobenih težav. Pojasnitev MNZ, da je bila sprememba vpeljana zaradi evropske direktive, preprosto ne drži, saj evropska direktiva, ki je bila z novelo Zakona o tujcih vnesena v slovenski pravni red, nikjer… / znak za konec razprave/ pač pa zgolj omogoča tovrstno preverjanje razpoložljivih finančnih sredstev. A če želiš uveljavljati ksenofobne politike, kot smo že vajeni pod to vlado, vsak izgovor pride prav,

hvala za besedo. tretje države, ki želi pridobiti dovoljenje za začasno bivanje v Sloveniji, ne more več dokazovati zadostnih sredstev za preživljanje zgolj s pisno izjavo študentov staršev, da ga bodo v času študija preživljali. sprejeto novelo je koalicija določila jasne pogoje, ki jih bo mogoče lahko preveriti. V Novi Sloveniji bi ponovno radi poudarili, da je zadnja novela spremenila zgolj način izkazovanja sredstev za tuje študente, ki bodo še vedno lahko izkazovali sredstva, ki jih prejemata starša oziroma njegova zakonita zastopnika. Vsa izkazana sredstva za dostojno življenje tujega študenta v Republiki Sloveniji bo po že sprejeti noveli Zakona o tujcih preverjal pristojni organ, upravna enota, ki bo imel možnost preveriti sredstva na računu staršev staršev oziroma zakonitih zastopnikov. Današnji Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o tujcih, ki ni dobil zadostne podpore na matičnem odboru, zavrača veljavno ureditev glede jasnega dokazovanja pogoja zadostnih sredstev. Predlagatelji so tudi neuspešno želeli spremeniti pogoje za izkazovanja zadostnih sredstev za študente, ki so državljani tretjih držav in so že uspešno zaključili študij v Sloveniji ter želijo zaprositi za podaljšanje dovoljenja za začasno bivanje na podlagi iskanja zaposlitve na način, da zadostuje le pisna izjava. Ne pozabimo, da bi spoštovanje zgolj izjave pri izkazovanju sredstev za preživljanje lahko omogočilo tudi morebitne zlorabe sistema. Verjamem, da so zgoraj navedeni razlogi dovolj, dovolj tehtni, da smo v Novi Sloveniji – krščanski demokrati na matičnem delovnem telesu glasovali

Spoštovana podpredsednica, kolegice poslanke in poslanci. Najprej moram izraziti obžalovanje, da predlagane rešitve Zakona o tujcih niso bile sprejete. Z njimi bi namreč odpravili ostrejše pogoje za vpis študentov iz tretjih držav na slovenske univerze, ki so bili v zakon vključeni pred nekaj meseci. Novela je bila sprejeta na predlog vlade, brez da bi nas ob tem vlada seznanila o kakršnemkoli obsegu zlorab statusa študenta. Tako morajo sedaj študenti s tretjih držav vnaprej izkazati dovolj sredstev za preživljanje za čas študija. To dejansko pomeni, da morajo pred pridobitvijo dovoljenja za začasno prebivanje na bančnem računu razpolagati z dovolj sredstvi, kar v praksi pomeni skoraj 5 tisoč evrov. To lahko za veliko študentov, predvsem tistih, ki prihajajo iz območja nekdanje Jugoslavije, predstavlja nepremostljivo oviro. Zavedati in sprijazniti se moramo z dejstvom, da Slovenija ni ciljna država študija študentom iz tako imenovanih bogatih držav in da s takim ukrepom odganjamo še tiste mlade študente, ki so Slovenijo prepoznali kot kraj, kjer je vredno študirati in ustvarjati. Zavedati se moramo, da so mladi največji kapital in da se lahko že v bližnji prihodnosti **7. TRAK: (ŠZ) – 14.30** (nadaljevanje) zgodi, da bodo univerze v naši soseščini plačevale kandidatom za študij stroške povezane s študijem in jih tako privabljale. In to se posredno in tudi direktno že dogaja. Nekateri zasebni visokošolski zavodi, ki se ponašajo s tem, da izobražujejo za deficitarne poklice, imajo sklenjene pogodbe s tujimi delodajalci in agresivno privabljajo študente k študiju. Prav tako niso redki obcestni plakati, ki vabijo naše študente, na primer na tehniško univerzo v Grazu ali pa na univerzo v Celovcu. In vprašajmo se kam bo kdo poslal študirati otroka, če ima možnost izbire, da mu vse stroške študija plačajo. Ob demografskih spremembah, ko že primanjkuje mladih, predstavlja privabljanje visoko kvalifikaciranih, eden od potrebnih ukrepov za blaženje teh posledic. In Nemci dobro vedo, da je za gospodarsko rast potrebna delovna sila. Veljavni zakon nekaterim onemogoča nadaljevanje študija pri nas, novim študentom pa določbe zakona preprečujejo vpis. Dejstvo je, da je nova določba zakona v praksi povzročila kar nekaj zmede. Pojavljale so se različne interpretacije, študenti tujci pa so prestrašeni in razočarani, saj bo mnogim onemogočen študij pri nas. Pred spremembo, ki jo je predlagalo Ministrstvo za notranje zadeve, so tuje študentje zadostna sredstva za preživljanje lahko izkazali s pisno izjavo staršev oziroma zakonitih zastopnikov, da jih bodo v času študija preživljali. In predlagane rešitve so sledile prejšnji. Do takšne ureditve so kritični tudi predstavniki akademskih krogov. In že v juniju je študentska organizacija Slovenije Ministrstvo za notranje pozvala, da pristopi k spremembi zakona in odpravi take pogoje. Opozarjajo, da kar desetino študentov v Sloveniji predstavljajo tujci. Torej bo naša država prikrajšana za velik delež intelektualnega potenciala. In nenazadnje, pa bo taka zakonska ureditev negativno vplivala tudi na ugled Sloveniji v regiji in širše. Od vlade dejansko nismo tako slišali nobenih tehtnih argumentov, ki bi utemeljevali strožje pogoje, zgolj to, da jim evropska direktiva to dopušča. Ob tem smo v SAB negativno presenečeni tudi nad pasivnostjo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ministrice dr. Kustec, od katere bi pričakovali, da se bo postavila v bran enakopravno dostopnemu študiju. več kot očitno pa se zopet tiho podredila politiki največje vladne stranke. Tuji študentje na slovenskih univerzah brez dvoma pomenijo dodano vrednost in doprinos k razvoju. Praviloma gre za odlične študente, ki v Slovenijo prinašajo intelektualni potencial. V SAB predmetne spremembe zakona podpiramo. Kot socialni / znak za konec razprave/ liberali se zavzemamo za odprt in dostopen študij, saj si želimo, da Slovenija postane odprta in enakopravna država s pogledom v prihodnost. Hvala. Hvala lepa. Gospod Robert Polnar bo predstavil stališče Poslanske skupine DeSUS. Izvolite. Hvala za besedo, gospa podpredsednica. Gospe poslanke, gospodje poslanci. Spomladi letos je bila sprejeta novela Zakona o tujcih, ki jo je predlagala vlada. Med drugim je ta novela posegla tudi v določbe o izobraževanju tujcev v Republiki Sloveniji. Predlagatelj zakona o dopolnitvi Zakona o tujcih ocenjuje, da je sprejeta novela bistveno poslabšala položaj študentov iz tretjih držav. Prejšnja ureditev je namreč omogočala, da zadostna sredstva za pokrivanje stroškov preživljanja študentje iz tretjih držav izkazujejo tudi s pisno izjavo staršev oziroma zakonitih zastopnikov, ki so jih dolžni preživljati. Po sprejeti noveli pa naj bi študentje že pred začetkom študija morali izkazati obstoj celotnih sredstev za eno leto vnaprej in sicer v višini dobrih 4800 evrov. Cilj predlagatelja je odprava teh, po njegovem mnenju, škodljivih sprememb in dopolnitev Zakona o tujcih, saj te onemogočajo nadaljevanje študija obstoječim študentom, ter preprečujejo vpis novim študentom. Ravno tako želi izboljšati mobilnost tujih študentov in modificirati ureditev, katera omogoča tujim študentom, ki so zaključili študij, prehod na trg dela. Vse skupaj je garnirano z visoko donečimi besedami o internacionalizaciji slovenskega visokošolskega izobraževanja, v katero ni dovoljeno posegati z nobenimi sredstvi in pod nobenimi pogoji. Internacionalizacija v resnici zelo ponosno zveni. Slovenski univerzitetni prostor je torej privlačen za študente iz belega sveta. V konkretnem primeru to pomeni, da 60 % tujih študentov prihaja iz držav, ki so nastale iz republik in iz avtonomne pokrajine bivše Jugoslavije, torej, ne iz belega sveta, marveč iz neposredne soseščine. Iz držav, s katerimi smo še pred dobrimi 30. leti delili skpuno usodo znotraj iste države. Ta podatek postavlja tolikan(?) opevano internacionalizacijo v veliko bolj realistične zamejitve. Interpretiranje določb evropske direktive, ki je bila prenesena v slovenski pravni red, s povsem nasprotujočimi razlagami, je tudi glavni razlog za predlagateljevo akcijo. Ali je torej pisna izjava staršev ali zakonitih skrbnikov, edini način dokazovanja zadostnih sredstev za preživljanje. Nikakor ne. Izvršna oblast je tudi pojasnila, da morajo študenje izkazovati sredstva le za en mesec vnaprej in ni nujno, da so ta sredstva že na računu, mogoče jih je nakazovati tudi na druge načine. V veljavnem zakonu je med drugim določeno, da lahko tujec izkazuje izpolnjevanje pogoja zadostnih sredstev za preživljanje s sredstvi, ki si jih zagotavlja sam z delom ali pomočjo tistih, ki so ga dolžni preživljati, s štipendijo, z dotacijo(?) izobraževalne organizacije, s finančno zavezo v okviru organizacije za izmenjavo ali pa s sredstvi na računi. Zvezda vodnica takega predloga, kateremu smo danes priča, kajpada ni razreševanje družbeno pomembne zadeve, pač pa uresničevanje parcialnih interesov in resnica je zagotovo zadnje, na kar se pri vsem tem misli. Tudi v tem primeru pa se je, kot že tolikokrat, poskušalo uveljaviti neprimerno pričkanje pravice do vsega in pravilnosti o vsem. Členi predlaganega zakona na matičnem delovnem telesu niso bili sprejeti in s tem se je obravnava zakona tudi končala. Tako je tudi prav. Hvala lepa. Hvala lepa tudi vam. Še kot zadnja bo stališče Poslanske skupine Nepovezanih poslancev predstavila gospa Janja Sluga. Izvolite. Zakonodajna pot predloga zakona, ki ga imamo danes na naših klopeh, se je žal končala že na seji matičnega delovnega telesa, kar v Poslanski skupini Nepovezanih poslancev, kot sopredlagatelji seveda obžalujemo. Predlaganih rešitev na tem mestu ne bi ponavljala, saj smo, verjamem, prav vsi z njimi dobro seznanjeni. Opozorila pa bi na zavajajočo argumentacijo, ki jo je v obravnavi na seji matičnega delovnega telesa navajala Vlada oziroma v njenem imenu Ministrstvo za notranje zadeve. Res je, da je že pred sprejeto novelo Zakona o tujcih, v mesecu marcu letos obstajal pogoj izkazovanja zadostnih finančnih sredstev za prebivanje tujih študentov v Sloveniji. Vendar pa, se je spremenil način izkazovanja teh sredstev in vsi vemo, da je to ključno. Novela je namreč ukinila možnost, da tujec zadostna sredstva za preživljanje izkazuje s pisno izjavo staršev, ki so ga seveda po pravu države, iz katere prihaja, dolžni preživljati.

Res je sicer, da tujim študentom ne bo treba imeti skoraj 5 tisoč evrov na računu, zato da lahko študirajo. Zadostna sredstva bodo lahko izkazali tudi za en mesec naprej, torej, da imajo na računu okrog 402 evra dohodka mesečno. zvezi s tem opozarjamo na ekonomsko stanje staršev predvsem študentov, ki prihajajo z Zahodnega Balkana, kjer je, na primer, minimalna plača med 200 in 300 evri. To pomeni, da morajo študenti, ki prihajajo iz teh držav, za pokrivanje stroškov študija in bivanja delati. Tega dohodka, seveda, vsaj tisti, ki se vpisujejo v prve letnike, še ne morejo izkazati. Spremenjene določbe torej ne otežujejo zgolj nadaljevanja študija, ampak preprečujejo tudi vpis novih tujih študentov na slovenske univerze. Poleg tega pa po naši oceni diskriminirajo socialno šibkejše. Žalostno je, da pri tem molči Ministrstvo za izobraževanje, ki očitno ni sposobno braniti interesov slovenskih univerz. Rektorska konferenca kot najvišji organ vseh univerz je namreč v skupni izjavi pozvala Vlado, naj spremeni Zakon o tujcih na način, da bodo tuji študenti izvzeti iz dokazovanja pogoja zadostnih sredstev za bivanje z namenom študija. Sprašujemo se, zakaj ministrstvo dopušča, da država na tak način odganja tuje študente, saj je vendar internacionalizacija strateški cilj visokega šolstva v vseh razvojnih dokumentih te države. Zastavljeni cilj vpisa je 11 % tujih študentov v izobraževalne programe v Sloveniji, ker naj bi ti bogatili študijski proces, prispevali k ugledu slovenskih univerz ter na dolgi rok doprinesli tudi k slovenskemu gospodarstvu in krepitvi sodelovanja med državami, od koder ti študenti prihajajo. Takšna politika je, kolegice in kolegi, dvolična. Še posebej, ker se na drugi strani ob javni podpori Ministrstva za izobraževanje ustanavlja četrta javna univerza ter se poskuša zasebne visokošolske zavode preoblikovati v javne. In pri tem kreatorji teh idej v svojih gradivih celo navajajo, da bi nova univerza zaradi bližine meje s Hrvaško lahko pritegnila študente z območja bivše Jugoslavije in bi ugodno vplivala na izobrazbeno strukturo dolenjskih Romov. Kakšna vehemenca in hipokrizija vladajočih! Podatki namreč zgovorno kažejo, da je v visokošolsko izobraževanje pri nas vključenih le nekaj deset Romov, študentom iz držav Zahodnega Balkana pa se pred nosom zapira vrata. Načrtno postavljanje ovir pred perspektivne mlade študente, samozadostnost ter onemogočanje pretoka idej se nam bo vrnilo in se nam bo vrnilo kot bumerang. Potencial mladih se bo preselil v države, ki cenijo znanje in bodo znale pritegniti bodoče intelektualce. S takšnimi potezami Slovenije med njimi ne bo. Hvala lepa. Zaključili smo predstavitev stališč poslanskih skupin. V skladu z razlago Komisije za poslovnik z dne 9. december 2019

Spoštovana predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci! Ocenjevanje in razvrščanje na listo najboljših in najbolj zaželenih evropskih in svetovnih ustanov se vsako leto izvaja s strani različnih institucij. Ocenjevanje poteka po različnih kriterijih, zato se vrstni red bolnišnic razlikuje od ocenjevalca do ocenjevalca. Nekaj pa je vsem tem bolnišnicam, ki se uvrstijo na ta prestižni seznam, skupno

pa vseeno kako se počutite kot pacienti, ki vstopate v zastarele objekte, v dotrajane bolniške sobe, ste obravnavani z dotrajano opremo? Verjetno prvi vtis ni najboljši. Dejstvo je, da je zdravstvena infrastruktura v Slovenij zastarela. Ne želim nikogar kritizirati in iskati razloge zakaj nismo v času od osamosvojitve do današnjih dni nikoli našli toliko poguma, da bi slovenskemu zdravstvu dali konkretni finančni vložek in s tem naredili preboj med najuspešnejše. Slovensko zdravstvo je dobro, na nekaj področjih popolnoma primerljivo z evropskimi in svetovnimi smernicami, na nekateri področjih smo celo v ospredju. modernim trendom na področju zdravstveni svet, imamo kopico strokovnjakov, ki se predano trudijo, da bi sledili modernih trendom na področju izvajanja storitev znanstveno-raziskovalnega dela in na sploh vsega kar tangira boljše zdravstvo. Napovedi potreb po zdravstvenih storitvah niso optimistične, potrebe po zdravljenju bodo tudi zaradi spremenjenih demografskih kazalcev naraščale. Pojavljajo se nove bolezni tudi takšne, ki nam do dobra obremenijo zdravstveni sistem. Zato so za ohranitev nivoja zdravstvenih dejavnosti in zagotavljanje ustreznega zdravstvenega varstva državljanov Republike Slovenije nujna vlaganja v modernizacijo, inovativnost, digitalizacijo, sledenju razvoja in zagotavljanju ustreznih pogojev normalnega delovanja inštitucij s ciljem zagotavljati storitve primerljive z evropskimi zdravstvenimi sistemi. Zakon, ki je pred vami, zajema štiri glavna področja vlaganja investicij prihodnosti in sicer investicije, ki nastajajo zaradi potreb prenove obstoječih zgradb in opreme, investicije, ki nastajajo zaradi potreb pri obvladovanju epidemije novih bolezni, investicije za dolgoročno zagotavljanje zdravstvenega kadra, investicije, ki zagotavljajo dolgoročno vzdržnost zdravstvenega sistema. Vsekakor brez kriterijev in meril za določanje investicij ne gre. In ti kriteriji so naslednji: strokovni kriteriji, ki vplivajo na razvoj mreže, to so dostopnost, pretočnost prebivalstva in obolevnost, tehnični kriteriji, potresna in požarna stabilnost, energetska učinkovitost, istrošenost opreme ter kriterij dolgoročne odpornosti zdravstvenega sistema proti epidemijam in novim boleznim. Analize kažejo, da slovenski zdravstveni sistem potrebuje reorganizacijo delovanja. Poleg obeh UKC potrebujemo močne regijske bolnišnice s poenotenimi programi, katerih velikost je odvisna od potreb regije in manjše splošne bolnišnice, ki se bodo morale specializirati za programe, ki jih regije, v katerih se nahajajo najbolj potrebuje. Tudi pri razvoju primarnega zdravstva ne smemo pozabiti in je treba upoštevati vse kriterije, predvsem pa ne smemo pozabiti, da morajo tudi tisti prebivalci Slovenije, ki živijo v bolj odročnih krajih, priti dostojno do osebnega zdravnika. Spoštovane poslanke in poslanci, verjamem in to sem trdno prepričan, da imamo tukaj vsi enak cilj. Sam osebno sem prišel na Ministrstvo za zdravje z namenom, da pomagam kreirati boljšo prihodnost za slovensko zdravstvo. In verjamem, da imate tudi tukaj enak cilj, tudi tukaj v hramu demokracije. Ta zakon je usmeritev v prihodnost našega skupnega slovenskega zdravstva. Verjamem, da znamo in zmoremo stopiti skupaj in zakon podpreti. Hvala lepa. Hvala lepa tudi vam. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za zdravstvo, zato za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsednici odbora gospe Anji Bah Žibert. Izvolite. Lepo pozdravljeni vsi skupaj! Odbor za zdravstvo je na podlagi splošne razprave v Državnem zboru na svoji 56. nujni seji 10. 9. 2021 obravnaval predlog Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih 2021 do ki ga je Državnemu zboru v obravnavo in sprejetje predložila Vlada. Dopolnilno obrazložitev v imenu predlagatelja je podal državni sekretar na Ministrstvu za zdravje mag. Robert Cugelj, ki je tudi danes z nami,

Zakon je nujno potrebno sprejeti zaradi investicij v zastarane objekte, zaradi epidemije in investicij za dolgoročno zagotavljanje zdravstvenega kadra in za razvoj slovenskega zdravstva. Načrtovani so številni projekti na vseh ravneh zdravstvenega sistema. Odboru je bilo posredovano tudi mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki je predlog zakona proučila z vidika njegove skladnosti z Ustavo, pravnim sistemom in zakonodajno tehničnega vidika. Njena predstavnica je na seji odbora med drugim izpostavila pripombe glede vnaprejšnjega zavezovanja zakonodajalca, da zagotovi sredstva do določene višine za izvajanje investicij v slovensko zdravstvo. Odbor se je seznanil tudi z mnenjem Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide. Komisija na podlagi podrobnejše strokovne predstavitve rezultatov analiz Ministrstva za zdravje zastavljenim načrtom za investicije izraža podporo, saj se zaveda podhranjenosti zdravstvenega sistema z vidika dotrajanosti stavb in opreme. Odbor je tudi dobil mnenje Združenja občin Slovenije, ki je že v postopku javne obravnave Ministrstvu za zdravje posredovalo pripombe, da je treba primarnemu nivoju zdravstvu nameniti posebno pozornost in tudi dodatna finančna sredstva, kar je bilo s sprejetim amandmajem tudi storjeno. Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije je odboru prav tako posredovalo svoja stališča, kjer so podprli predlog zakona. Poudarili so, da na problematiko velikega pomanjkanja sredstev za investicije v zdravstvu opozarjajo že leta. V razpravi je večina razpravljavcev pozdravila pripravo predloga zakona, saj so bile finančne investicije v zdravstvo v preteklih letih prezrte. Posledice neinvestiranja pa najbolj občutijo pacienti, pa tudi zaposleni, ki delajo z zastarelo opremo in v neprimernih razmerah. Glede možnosti zlorabe finančnih sredstev so člani odbora opozorili na 7. člen predloga zakona, ki predvideva letno poročanje Vlade Državnemu zboru o izvajanju predmetnega zakona. Vsi razpravljavci so se strinjali, da se v zdravstvo v preteklih letih ni vlagajo dovolj in so investicije v zdravstveni sistem res potrebne. Nekateri poslanci, predvsem opozicijski, so v svoji razpravi menili, da je višina investicijskih sredstev, ki je namenjena primarnemu zdravstvu prenizka, hkrati pa menili, da je vprašljiva finančna vzdržnost zakona. Ne glede na različna mnenja pa je prevladalo skupno mnenje, da je zakon potreben. Po sprejetem amandmaju poslanskih skupin SDS, NSi in SMC k 2. členu je odbor v skladu s Poslovnikom Državnega zbora glasoval o vseh členih skupaj in jih tudi sprejel. Hvala lepa. Hvala lepa. Ker je zbor na 24. seji opravil splošno razpravo o predlogu zakona predstavitev stališč poslanskih skupin danes ni možna. Tako da prehajamo na razpravo o členu in vloženemu amandmaju. V razpravo dajem tako 2. člen ter amandma poslanskih skupin LMŠ, SD, Levica in SAB ter Nepovezanih poslancev. Želi kdo razpravljati? Vidim, da je interes, zato odpiram razpravo. Prosim, prijavite se. Imamo devet prijavljenih razpravljavcev. Prvi dobi besedo gospod Robert Polnar, pripravi se gospod Jani Möderndorfer. Izvolite, gospod Polnar. Hvala za besedo, gospa podpredsednica. Gospe poslanke, gospodje poslanci. 2. člen Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v slovenskem zdravstvu je tisti, ki v enajstih proračunskih letih opredeljuje vrednost investicij v posameznem letu. Tudi z amandmajem, ki je danes predlagan, se te vrednosti zgolj nekoliko korigirajo. Meni se zdi tu najpomembnejše predvsem ocena ciljev, ki so skozi posamezna proračunska leta zastavljeni, njihovega doseganja in njihove uresničljivosti.

Osredotočil se bom tudi izključno na Ministrstvo za zdravje in predvidene odhodke na tem ministrstvu, zakaj v celotni strukturi predvidenih odhodkov, je na Ministrstvu za zdravje 87 % vseh odhodkov. Za začetek sem pregledal zaključne račune zadnjih šestih proračunskih let na Ministrstvu za zdravje. Ugotovil sem, da so povprečni odhodki za financiranje zdravstvene dejavnosti, če odštejemo enkratne, tiste enkratne odhodke, ki so v nekaterih proračunskih letih izrazito odstopali oziroma dvigovali odhodke navzgor, da so torej povprečni letni odhodki Ministrstva za zdravje približno 93 milijonov evrov. Najmanj leta 2016 – 76 milijonov in največ leta 2019 106 milijonov, pri čemer sem leta 2017 odštel tistih 135 milijonov in 600 tisoč evrov za dejavnosti sekundarnega in terciarnega zdravstvenega varstva. Vi veste, da je tukaj šlo za poravnavanje računov, ki jih javni zavodi niso poravnali oziroma so že zapadli v plačilo. V letu 2017, 2018 in 2019 pa sem odštel tudi tisto postavko, ki se ji pravi podiplomsko izobraževanje in usposabljanje zdravstvenih delavcev, ki pa zdaj že postaja standardna. Leta 2017 je bilo porabljenih 23 milijonov evrov, 2018 – 40 milijonov, leta 2019 – 70 milijonov, zdaj leta 2020 in 2021 pa to se že giblje okrog 80 oziroma 90 milijonov evrov. Torej osnova je, da so odhodki Ministrstva za zdravje v povprečju zadnjih šestih proračunskih let pred krizo, 93 do 95 milijonov evrov. Ta podatek sam po sebi ne pove nič, dokler ga ne umestimo v predvidene samo investicijske odhodke po posameznih letih. Od leta 2022 se vrednosti gibljejo od 184 milijonov navzgor, tudi blizu 200 milijonov. To se pravi, da govorimo o dvakratniku oziroma več kot dvakratniku vrednosti dosedanjih oziroma predkriznih celotnih odhodkov Ministrstva za zdravje. Še bolj nazoren podatek je, vprašanje ki se samo po sebi zastavlja seveda je, ali je to možno realno sfinancirati. Še bolj nazoren je podatek, če pogledamo zadnjih šest let, dveh podprogramov, in sicer investicijskih vlaganj na primarni ravni, ki so tako ali tako zanemarljiva, ker se gibljejo na intervalu od 253 tisoč letno do milijon 894 tisoč letno in pa tisto kar je bistveno, investicijskih vlaganj na sekundarni in terciarni ravni. Ravno tukaj pa je največ poudarka pri predvidenih odhodkih. Tukaj so se vlaganja gibala na intervalu od 33 pa do 59 milijonov evrov, najmanj je bilo 2018. leta, 33 milijonov in največ 2015., 59 milijonov evrov. Če to vrednost z vrednostmi, ki so zapisane v načrtu izvajanja oziroma financiranja investicij v prihodnjih enajstih proračunskih letih, potem vidimo, da gre tudi za štirikratnike ali petkratnike do sedaj realiziranih vrednosti in tudi iz tega vidika se nam seveda mora zastaviti vprašanje ali je kaj takega realno sfinancirati. Mi imamo, gospe in gospodje, situacijo, da v letu 2022 načrtujemo s proračunom Republike Slovenije za 2 milijardi in 746 milijonov evrov primanjkljaja. 13. septembra, včeraj, je ta primanjkljaj realiziran v vrednosti 2 milijardi in 753 milijonov evrov, se pravi, da je že 7 milijonov čez načrtovano vrednost na dan 13. septembra. V letu 2021, je proračun Ministrstva za zdravje v višini 520 milijonov evrov in glede na to višino za realizacijo cilja tukaj zapisanega, 122 milijonov evrov, ni nevarnosti, da ne bi bil uresničen. To je tudi v obrazložitvi finančnih posledic zakona jasno navedeno. Problemi pa takoj nastanejo od leta 2022 naprej. **13. TRAK: (ŠZ) – 15.00** (nadaljevanje) Mi imamo situacijo, da je predvideno povečanje odhodkov, ki ni načrtovano v proračunu 2022, pa proračun za leto 2022 je že sprejet, z načrtovanim minusom

in 2024 pa se ti dve vrednosti izrazito povečata na 135 milijonov in na 211 milijonov evrov. To je tisto, kar še ni zagotovljeno v proračunih. In zdaj prehajam na tisto, kar je najpomembnejše vsaj z mojega zornega kota, ko se odločamo o tem ali tak zakon sprejeti ali ne. Ta zakon seveda ne visi v zraku, ampak je sestavni del določenega fiskalnega okolja v katerem se mi kot država nahajamo. Kar se tiče proračunskih primanjkljajev za letošnje leto in prihodnje leto sem omenil. Skupni seštevek teh dveh proračunskih primanjkljajev je štiri milijarde in 340 milijonov evrov. Mislim pa, da v zvezi s to konkretno zadevo, ki jo obravnavamo je potrebno omeniti še predvidene povečanje odhodkov, ki načrtovano v proračunih 2022, 2023 in 2024, to je 403 milijone evrov, na odhodkovni strani je absolutno treba upoštevati učinke Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki bo v kratkem v obravnavi v Državnem zboru, kjer je razlika potrebnih sredstev po oceni izdatkov za dolgotrajno oskrbo do leta 2025 806 milijonov evrov. In seveda je na prihodkovni strani treba upoštevati predvideno zmanjšanje odhodkov oziroma prihodkov iz naslova zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini, negativni učinek do leta 2025 milijarda in 100 milijonov evrov. Če samo te štiri entitete skupaj seštejemo, govorimo o šestih milijardah in 650 milijonih evrov, ki jih ni. In to je tudi glavni razlog zaradi katerega tako predlaganega in zasnovanega zakona ne morem podpreti. Hvala lepa.

s svojim računovodskim znanjem v ekskurzijo številk v preteklost, potem nam je pa nanizal kar nekaj številk, ki so preprosti fakti. Da bo jasno takoj na začetku. Tako, kot je rekel državni sekretar in pa tudi predsednica Odbora za zdravstvo, nihče v tej dvorani verjamem da ni proti investicijam v slovensko zdravstvo. Vendar način, kako se je ta vlada to odločila izpeljati, je pa v nasprotju ne z logiko opozicije, tako kot nekateri razmišljate, ampak z obstoječo zakonodajo. Mi imamo v tej dvorani Zakon o javnih financah, ki zelo jasno govori o tem, kako se izvršuje proračun oziroma o tem še bolj natančno govori ZIPRS, kako se izvršuje proračun oziroma kako lahko črpamo sredstva iz proračuna. Vendar če boste natančno prebrali ta zakon, na začetku že v 1. členu govorite stvari, zapisujete stvari, ki jih ne izvršujete. Ni urejen NRP, ni urejeno proračunsko leto 2021, ki je že osem mesecev in pol v izvrševanju, vi pa že govorite, da boste porabili nekaj, kar v tem proračunu sploh ne obstaja. Niste prišli niti z rebalansom, da ne govorim o letu 2022, da ne govorim o NRP-ju ali pa o strategiji, ki jo imenujete in se sklicujete v 1. členu, kjer govorite, da je bil in osnova za nastanek tega zakona se sklicujete na strategijo 2016-2025 skupaj z družbo Zdravja. Oprostite, ampak ta zakon govori o uporabi sredstev do leta 2031, ne do 2025. In naj vas spomnim na Ministrstvo za zdravje. Jaz sem vam spomladi postavil poslansko vprašanje, spomladi, zelo jasno in preprosto. Kdaj mislite popraviti strategijo, ki velja do leta 2025, kdo se pripravlja na to strategijo

ampak vaš drug državni sekretar mi je odgovoril v imenu ministra. Minister, predvidevam, da je sam podpisal, tako kot zdaj vsi ministri. Prvič, da veste, da do 25. velja samo strategija in da nihče se ne ukvarja z nastankom nove strategije. To imam dokumentirano. Potem se pa sklicujete na strategijo, ki je v resnici v pase, nastala je leta 2015, ko niti c od Covida še nismo poznali in niti c od problema nismo imeli, ki ga imamo danes. Dejstvo je, kot se nekateri sklicujete, ko pravite, da je to vsesplošni problem in je kolega Polnar opisal, kakšna so bila vlaganja v preteklih letih in tako naprej. To so dejstva, ampak od teh dejstev nam čisto nič ne pomagajo, če ne znamo planirat ali pa če ne znamo izvajat obstoječih zakonov. Imeli ste 1 leto časa, 1 leto časa, da se pripravite na strategijo porabe sredstev. Ne govorimo o višini, kakšen je bil način razdeljevanja sredstev in na katera sredstva ste lahko pričakovali iz Evrope, ste vedeli že lansko leto septembra, izpogajana konec leta decembra, potrjena letos marca, februarja, do konca pa pred par meseci. Ampak ves čas ste vedeli, da boste lahko črpali in ste lahko računali na ta denar. Drug problem, ki nastane, je, ker se sklicujete na to strategijo. Ta strategija sicer omenja določene probleme, ki jih vi naslavljate tudi v tem zakonu. Neizpodbitno pa je, da ni nobenih meril in kriterijev, nobenih, na kakšen način se bo to razdelilo. Ne govorim o številkah, kakor ste jih predstavili niti ne vem, kako ste prišli do teh sredstev. vem, kako ste izračunali, da rabi, ne vem, Maribor toliko milijonov, Ljubljana, Koper, Jesenice toliko, bom rekel, psihiatrija ali pa nova infekcijska toliko. Ne vem, čigave so to ocene, na podlagi česa ste do tega prišli, nikjer to ne omenjate, nobenih analiz, nobenih resnih pristopov. Če jih imate vi, jih imate vi, ampak to nam nič ne pomaga, ker odločamo pa mi, ne vi. In posledice bomo nosili mi, ne vi. In v tem je razlika in zato mi pričakujemo odgovore. In ne nas fopat z enim in istim stavkom, gre za slovensko zdravstvo. Ma to vemo vsi in vsi smo za, ampak način, kako bomo do tega prišli, je pa izredno problematičen. Veste, zakaj? Ker ne vem, kakšen bo vrstni red. Kako ste se odločili, kaj boste najprej začeli? Ne vemo, kako ste do tega prišli. Kje je ta teža, bom rekel, odgovornosti? Potem naslednja stvar, ki se mi zdi ključna, je seveda primarij. Mi smo že na Odboru za zdravje govorili, da je treba povečat sredstva, z amandmaji je potem koalicija, ki je bil identičen praktično od opozicije, seveda potrdila, da se povečajo sredstva, kar ni nič slabega, pozdravljamo to, hvala bogu, ampak imam en drug problem, ki sem ga omenil in ga bom danes ponovil. Na kakšen način bomo določili, komu bojo pripadala ta sredstva, glede na to, da primarni del paše pod lokalno skupnost in je lokalna skupnost avtonomna in v bistvu investicije načrtuje v skladu s svojimi proračunskimi akti in strateškimi akti, ki jih po zakonu mora imeti. imeti. In ne boste vi izvrševali ali boste to naredili skupaj z lokalno skupnostjo, vas bojo oni pooblastili, nikjer to ne piše, nikjer ni to jasno, kakšen način bo. In predvsem ključno, kdo in kateri župan bo ta srečnež, ki bo do teh sredstev lahko prišel. Zadnjič sem slišal odgovor državnega sekretarja, da v Zakonu o lokalni samoupravi je nekje zapisano, da se vsi lahko prijavljajo na ta razpis oziroma pač niti ne vem še, kako bo to zasnovano, in da se bojo lahko konkurirali na ta sredstva. Oprostite, to ne drži. 21. členu Zakona o lokalni samoupravi so samo naloge zapisane lokalne samouprave. Nikjer ne piše, kdo pod enakimi pogoji, ker to kvečjemu kakšen drug zakon nalaga. Ampak je en drug problem. Problem je predvsem to, da država do danes, če pa ste spremenili način, pa mi povejte, kje to piše, v katerem členu zakona, lahko pričakujejo sredstva od države **15. kadar seveda ne more izpolniti tistega osnovnega načela, to pa je glede primerne porabe – saj veste kaj to pomeni – ko z lastnimi sredstvi ne pobere dovolj sredstev za funkcioniranje in delovanje lokalne samouprave. Ob tem, da v to ne štejemo investicij. Tukaj investicij ni. Torej, kje je zdaj ta ključ, kako bomo to razdeljevali. Zakaj to omenjam; Ljubljana že 30 let ni mogla konkurirati na nič, razen kar ima na podlagi Zakona o glavnem mestu Ljubljana, ampak na podlagi Zakona o glavnem mestu nima nobene veze zdravstvenim sistemom. Investicije v zdravstvo to sploh nič ne šteje, ker to ni uresničevanje namena tega zakona, kar pomeni, da bo zopet izpadla iz tega dela. Zakaj je to pomembno – ker ne vem, zakaj mora v tej državi biti tako, da nekateri državljani v svoji lokalni skupnosti morajo vedno sami vse plačat za svojo lokalno skupnost in za svoje potrebe, v drugih pa jim to ni potrebno, preprosto ni. Imajo pač premalo denarja. Saj vsi vemo kje je razlog. Vsi vemo, da so pač nekatere občine premajhne in da so bile politično ustanovljene. Vsaj štirideset je takih. Ampak te občine so vedno nagrajene, ker imajo premalo denarja in bodo v tem primeru spet nagrajene. A je to smiselno ali ne, a je to – ne bom rekel pravično, ker zaslužili bi si pa pravzaprav vsi enakopravni dostop. To je pa drugo vprašanje. Ampak v tem zakonu zopet o tem ne govorimo nič. Potem naslednja stvar je; govorili ste o izobraževanju. Jaz ne vem od kdaj in kdaj v zgodovini se je že zgodilo, da je eno ministrstvo prevzelo naloge drugega ministrstva. Mi smo slišali od državnega sekretarja na Odboru za zdravje, da je ministrica za finance, ne vem, če ona, zagotovo pa nekdo iz ministrstva ali pa medresorskim dogovarjanju o Ministrstvu za šolstvu in Ministrstvu za zdravje, da je nastala bojazen oziroma skrb, da če bojo ta sredstva, teh 200 ali ne vem koliko milijonov in še nekaj, seveda prenesenih 250, ja. Če bo prenesenih na Ministrstvo za šolstvo, da se bo ta denar izgubil in da potem ne bo porabljen za tisto, kar je pravzaprav v osnovi bi moral biti to pa je namenjeno za investicije, bom rekel na področjih izobraževanja za potrebe zdravstvenega sistema. Saj vsi vemo kaj to pomeni. Zelo posplošeno povedano. In zdaj, ta sredstva naj bi bila na Ministrstvu za zdravje. Oprostite, to je noro. Jaz kaj takšnega še nisem slišal, ni videl, zaradi tega, ker vi veste, da ima ministrstvo, vsako ministrstvo, še posebej pa minister za finance, možnost tako imenovanega proračunskega sklada, s katerim zaklenejo sredstva, zaklenejo. Strogo namensko porabijo točno za tisti namen, ki je določen z aktom in to je to. Nobenega varuha iz Ministrstva za zdravje ne potrebuje. Veste zakaj je to pomembno, ker jaz bi rad videl, da se vi res ukvarjate samo z investicijami v zdravstvo, ne pa v šolstvo. Pa daleč od tega, da to ni potrebno, ampak pol ne vem zakaj imamo Ministrstvo za šolstvo. Res ne vem zakaj ga imamo, niti ne vidim nobene potrebe po takšnem načinu zbiranja sredstev. Naslednja stvar se mi zdi pomembna, glede na to, da gre za ogromno sredstev, večji del pravzaprav iz EU-ja, kako bo to nadzorovano, glede na to, da z aktom, z zakonom, ki ga danes sprejemamo, to nič ni določeno. Kdo bo to nadzoroval. Ob tem, da ne govorim, da itak še državnih tožilcev nismo imenovali, ki bi mogli biti za ta velika proračunska sredstva oziroma evropska sredstva edini pristojni, ki vršijo nadzor oziroma tudi preganjajo bodoča kazniva dejanja v primeru zlorabe teh sredstev. Ker dejstvo pa je, da tega bo veliko. Potem naslednja stvar, ki se mi zdi še pomembna, da jo omenim. Kolega Polnar je zelo dobro in modro opozoril na zadevo, ki se je reče dolgotrajna oskrba. On je sicer omenil stavek in rekel – v kratkem bomo imeli zakon na mizah. Bojim se, da ga niti še naslednji mesec ne bomo imeli, ker veste, da kar nekaj zakonov »štopira« ta zakon in sploh ne more priti na dnevni red, tako da je noro pričakovat od vseh tistih, ki jim pripovedujejo pravljice za lahko noč, da bomo to v kratkem razpravljali, ker ne bomo. Ampak ko bomo, bomo seveda ugotovili, da bomo potrebovali silna sredstva, vendar to pot ne v desetih letih, ampak jih bomo potrebovali vsako leto v višini med 600 in 800 milijonov evrov, ko bomo videli dejansko kakšne potrebe so oziroma takšne jih bomo sploh sprejeli in **16. To je resen problem. Zakaj je to problem? Ker je to travma Ministrstva za zdravje, ker bo seveda mogel dodatno zbirati ta sredstva oziroma nadzirati in usmerjati preko zdravstvene blagajne, odvisno kako bo ta zakon sploh sprejet, ker še ne vemo, lahko samo predvidevamo. Ob tem, da že danes v dolgotrajni oskrbi napovedujete, da se bomo s temi sredstvi, pravice bomo danes sprejeli, ampak porabo, tako kot je tudi ta zakon napisan, pa leta 2024, 2025. Kako bomo mi ta proračun ob fiskalnem pravilu, ob vseh problemih, ki še prihajajo, mi načrtovali, jaz nimam pojma. Vem pa samo to, da vedno bolj in bolj deluje, da se nekomu mudi sprejemati zakone z lepimi velikimi številkami, ki seveda in pričakuje se nek določen izplen od tega, na koncu bomo pa naleteli na same ovire in probleme. Na Odboru za zdravje sem poslušal kolegico, ki je razpravljala in rekla, poslušajte, pa saj ta zakon ni zato, da bo predpisal merila in kriterije in zato, da bomo mi zdaj tukaj natančno in podrobno razpravljali kdaj, komu, zakaj in na kakšen način, ampak zgolj in samo zato, da imamo podlago, da bomo toliko in toliko milijard dejansko dali lahko za investicije, potem bomo pa na podlagi tega vse urejali naprej. Oprostite, tako smo mi že ene investicije peljali v tej državi in so se končale tako, da danes ne vemo kako bomo energetsko vzdržali v Republiki Sloveniji. In nekatere resno glava boli kako bomo to sploh speljali. Ampak ta zakon ima zelo podoben problem kot Zakon o obrambi, ker je zelo podobno napisan. Pojdite si pogledati, saj dobro veste, da je isti avtor sodeloval pri snovanju tega zakona, na isti način. Toliko in toliko denarja, čez toliko in toliko let, nedorečena merila, nedorečeni kriteriji, kako bi rekli Srbi, »o tom potom«, ko pride čas. Ne se zdaj ukvarjati s tem kdaj pa kako pa komu, ampak dajmo samo številke definirati. Potem je pa še ena stvar, sem jo tudi omenil in moram reči, da sem, da tudi ne vem kako se boste tega lotili. Mi seveda smo v preteklih letih oziroma do dveh let nazaj pravzaprav se nihče, bom rekel, je zdravstveni sistem bil neke vrste cokla, tako kot obramba. Obramba zato, ker se mu je vedno, lahko je malo, ker tam nobeden ni cvilil, pa se je dajalo nekam drugam, to je bil prav en tak športni dan, ko se je sprejemal proračun, so se amandmaji leteli na vse možne postavke, jemalo se je pa samo obrambi. Z zdravstvenim sistemom je bilo pa tako. Tam imamo zdravstveno blagajno, denarja je toliko in toliko, če bo pa zmanjkalo, bomo pa že nekako, pa se spet nobeden ni ukvarjal kako, ampak proračun kaj dosti namenjal za to ni, ker se je vse računalo in stavilo na zdravstveno blagajno. Ko je prišel pa Covid, ko je prišlo do razsežnosti, ki se mu reče, da je dobesedno se začel zapirati sistem in cel zdravstveni sistem se je celo neko obdobje ukvarjal malodane izključno samo še s Covidom, se jaz danes sprašujem, mi bomo toliko in toliko milijonov zmetali v zdravstveni sistem v zidove. Nimam ni proti, ampak imam pa proti, da se nenačrtovano oziroma, da jaz, ko glasujem za, ne vem za kaj bo to šlo. Imam notri naštete samo objekte kaj naj bi to bilo, ne vem pa niti ali bo to v obliki nove zgradbe, ali bo to v obliki prizidka, ali bo to v obliki opreme, ali bo to… Kaj bo to? Kako bo to? Kakšna bo dinamika? Nič ne vemo. Imam resen problem, ker po drugi strani smo mi pred enim mesecem pa pol sprejeli zakon, ki govori o nacionalnem razpisu za skrajševanje čakalnih dob, mi imamo pa zdaj že polne bolnice in je vsakemu jasno, da se bodo zapisali oddelki, in da se zopet ne bo mogel izvajati ta nacionalni razpis, ki je bil že enkrat lansko leto tudi sprejet, pa se spet ni izvedel, in pacienti čakajo in čakajo in čakajo. Veste, meni nič ne pomaga nova leta operacijska, če pa jaz niti na program operacijske ne pridem.

Eni bodo rekli, zdaj se pogovarjamo o investicijah, nehajmo govoriti o čakalnih vrstah, pa o pacientih in tako naprej. Ja, moj problem pa to je, zaradi tega ker ogromno ljudi se na mene obrača in ogromno ljudi že poznam, ko je do njih pomoč prišla prepozno, pa ne zato, ker so bili površni, neodgovorni, ali karkoli kaj drugega, ampak preprosto ker niso prišli do zdravnika. Mi imamo problem že na primarju, ker ljudje nimajo več izbranega osebnega zdravnika. Kaj mi pomaga nov Zdravstveni dom Moste, Vič, Polje, Celje, ne vem kaj še vse, lahko naštevam tudi vse zdravstvene domove po celi Sloveniji, če nimajo svojega izbranega osebnega zdravnika. Zadnjič je nekdo rekel, ja, če ga pa nimaš pa pojdi na SNMP. Oprostite, vi veste da SNMP ni isto, kot osebni izbrani zdravnik. V SNMP greš takrat, ko te že boli, ko je problem na višku in ko je včasih že prepozno. In tukaj seveda bo nekdo nosil levjo odgovornost. Meni je žal, da morate danes poslušati tisti, ki se boste ukvarjali z investicijami, predvsem zaradi tega, ker ne izrazim svoje nezadovoljstvo, izrazito nezadovoljstvo, da danes, pa ne samo danes praktično razen na hiringu jaz ministra za zdravje več nisem videl v Državnem zboru. Nisem ga videl. Ob investiciji, ki je v zadnjih 30-ih letih ena največjih investicij v državi v naslednjih desetih letih, ta minister ne reče niti a. Nič. Oprostite, kako naj jaz potem verjamem, da je to vse res. Jaz, če bi bil državni sekretar bi svojega ministra nagovoril in bi mu povedal, dragi minister, v državi je resda bila epidemija, res da imaš problem, ampak mi zagovarjamo eno največjih investicij. Pojdi pred poslance in jim povej kako resna stvar je.

Zdaj resolucija hočete ali nočete slišati ali je politični dokument ali karkoli, sprejeli ste ga tukaj v hramu državne demokracije in je veljaven. In Ministrstvo za zdravje se je dolžno hočemo ali nočemo ravnati po tem dokumentu. Ta dokument ni kar tako napisan. Verjamem, da ga zelo dobro poznate, je pa notri ogromno stvari napisanih, kaj bo v prihodnosti se dogajalo v slovenski družbi in katere dejavnosti, patologije in tako dalje bo potrebno krepiti v tej slovenski družbi. In mimo te resolucije brez tega ne moremo tudi mi načrtovati naslednje nadaljnje prihodnosti. Zato ne vem zakaj je takšen problem, ko navajamo, da se je dokument resolucije tudi upošteval pri pripravi tega zakona. Zdaj tudi ne vem kje so težave, da zakon ne bo upošteval tako imenovanih javnofinančnih zakonodaj. Tega mi res ni jasno. Zakon je z vidika osnovnega in edinega namena zakona, ki pomeni sprejem obveze in zaveze, da bo v naslednjih letih zagotovljena sredstva za investicije v slovensko zdravstvo v višini cirka dve milijardi evrov, kar je tudi določila 4. člena. In ta zakon nikjer ne pravi, da se ne bo upoštevala obstoječa veljavna finančna zakonodaja. Zdaj kar se tiče občin. Ministrstvo za zdravje ima dva načina možnosti financiranja občin in sicer preko javnega razpisa ali pa se lahko tudi sama odloči katere investicije bo podprla.

Celo več, pokazal sem vam, kako se bojo ta merila upoštevala, kako se že upoštevajo. Na Ministrstvu za zdravje kar tako na počez ne določamo investicij. In tudi na Odboru za zdravstvo sem vam pokazal 28, pravzaprav 22 investicij, ki so že uvrščena v prioritetno financiranje, na Odboru za zdravstvo sem to pokazal. Tako da mi investicije kar na pamet ne izbiramo, ampak gremo po prioritetah in gremo tudi po tistih investicijah, kjer so zagotovljena finančna sredstva. Na Odboru za zdravstvo sem tudi jasno pojasnil, da je 408 milijonov evrov denarja že zagotovljenih preko evropskih sredstev. Poznate te evropske projekte React, RRF, kohezija in tako dalje. tiče, kar se tiče nadzora nad tem zakonom. v Sloveniji obstaja vrsta nadzornih institucij, ki so dolžne nadzorovati naše delo. V 7. členu zakona je tudi napisano, kakšna je funkcija Državnega zbora. In Državni zbor bo imel vsako leto poročilo, v katerem bo videl, kaj je bilo narejeno na teh investicijah. Torej imate kompleten pregled nad tem, kar se bo izvajalo. Zdaj pa vseeno bi se še malo dotaknil nacionalnega razpisa, čeravno ni to tema, ker tudi to na ministrstvu vodim. Nacionalni razpis, se popolnoma strinjam, da je prišlo do Covid bolnišnic, vendar imamo v slovenskem zdravstvenem prostoru še kar nekaj kapacitet, ki bodo nacionalni razpis izvedle, tako kot je bil predviden. 20 tisoč pacientov bo obravnavano v 2 letih na tem nacionalnem razpisu. Jaz se tudi, mene tudi močno boli, ko gledam čakalne dobe. In je prav, da jih obravnavamo takole skupaj, kot je gospod poslanec povedal, ampak na ministrstvu se resno trudimo, da te čakalne dobe skrajšamo, kolikor je le mogoče.

Zdaj pravzaprav smo o tem zakonu že kar nekaj razpravljali in imeli kar nekaj možnosti za razpravo. Najprej v okviru tako imenovanega prvega branja je bila splošna razprava, prav tako pa smo minuli petek omenjen zakon obravnavali tudi na matičnem odboru. Zdaj jaz sem pač poslušala

kot jih on predstavi, za netočne. Zdaj najprej je treba jasno in glasno povedat. Na matičnem odboru predlog zakona ne samo, da je bil sprejet, ampak ni bilo nikogar, ki bi glasoval proti njemu. So bila različna mnenja, različna stališča glede posameznih zadev, predvsem kar se tiče razreza sredstev. Kot sam zakon pa ni nihče glasoval proti. Zdaj veste, po svoje me tudi čudi razprava poslanskega kolega, ki je praktično začel razpravo na način, da v tem zakonu je pa vse narobe, da kdo pa si sploh kaj takega dovoli dati na klopi Državnega zbora. Ampak kot rečeno, tako splošna razprava kot odbor je pokazal, da temu ni tako, da je zakon potreben in da je v osnovi tudi dober. če bi res smatrali v stranki LMŠ, da je tako slab, jih res ne razumem, zakaj so se potem podpisali pod skupni amandma, – 15.30** (nadaljevanje) razlagali na vseh področjih ne moreš popraviti. Ampak še več, oni tako verjamejo v ta zakon, da menijo, da so potrebna tudi še dodatna sredstva, ki bodo šla na primarni nivo in ki so tam potrebna. In jaz vam odgovarjam, v Slovenski demokratski stranki se z opozicijo strinjamo. Res je, primarni nivo je tisti temelj. Nenazadnje pacienti pravzaprav imajo največkrat prvi stik ravno s primarnim nivojem in primarni nivo je lahko tudi tisti, ki lahko marsikaj pokrije. Ampak rabi pa zato ustrezno infrastrukturo pa tudi, bom rekla kadrovsko moč. Kajti, če bomo pač tudi primarnemu nivoju samo nalagali in nalagali, ne bomo dosegli tistega zaželenega, se pravi zmanjšanja čakalnih vrst pa tudi ustrezne obravnave pacientov. In zato odgovarjam danes opoziciji s strani Slovenske demokratske stranke, da po tem, ko ste že vložili podoben amandma na Odboru – mi smo takrat zagovarjali nekako 150 milijonov smo po skupnih ugotovitvah tudi v koaliciji in s pristojnim ministrstvom prišli do tega, da lahko pač zadevo podpremo, kar se tiče opozicije in menimo, da pač dodamo še teh 50 milijonov, tako da se primarnemu nivoju lahko dodeli 200 milijonov. Skratka, jaz upam, da pač se bo to slišalo in ne bomo kar naprej deležni, kako mi ničesar ne slišimo in ne sodelujemo. Me pa moti, da se je že razprava s strani opozicijskih poslancev na ta predlog zakona začela zelo negativno, zelo negativno. Pa mislim, da zato ta zakon nima potrebe oziroma pač prinaša pomembne rešitve v tej državi. Zdaj, veste, leta in leta smo govorili o stanju v našem zdravstvu. Jaz v bistvu to poslušam že drugi mandat. potem sem šla malo pobrskat po spletu in našla en članek »Stanje v zdravstvu še nikdar ni bilo tako slabo«. To je bil naslov enega članka, »Stanje v zdravstvu še nikdar ni bilo tako slabo«. In veste od kdaj je ta članek – od leta 2013. Danes smo pa leta 2021 in kaj smo v tem času naredili? S čim se lahko današnja opozicija predstavi, kar se tiče področja zdravstva. Vse, kar smo non stop poslušali v tem Državnem zboru, oprostite mi, je to, da smo se ukvarjali ali imamo javno zdravstvo ali imamo zasebno zdravstvo, ali bomo imeli javno zdravstvo, ali bomo imeli zasebno zdravstvo. A bo kdo delal dodatno, ali ta dodatno ne bo smel delat. Saj če pa bi šli v to zgodbo pa prisluhnili v bistvu strokovnjakom, bi pa ugotovili, da mi res nimamo javnega zdravstva, ampak imamo državno zdravstvo. Ampak vse lepo in prav, kakorkoli ga imenujemo, zdravstvo mora slediti pacientovim potrebam oziroma potrebam pacientov. In meni je pravzaprav na nek način vseeno v tem smislu, kako boste te zadeve poimenovali. Zame je najpomembnejše nekaj, da pač ni več čakalnih vrst in da ljudje v skladu s sistemom zavarovanja in vsega ostalega, ki ga imamo, dobijo in pridejo do svoje storitve.

komurkoli, da bi delal dodatno. Še celo poslanci delate, nekateri petinsko delo, nekateri pa še to obrnete tako, da ni v skladu z zakonom, ampak pustimo to. Skratka, na na tak način zagotovo ne omo prišli do boljše kadrovske strukture in učinkovitejšega javnega zdravstva, ampak povsem na drug način. In eden od pomembnih načinov je zagotovo tudi organizacija dela in pa investicije v sama poslopja in pa opremo, ki bo seveda po drugi strani spet omogočala boljšo organizacijo dela in dodatno sredstva seveda tudi za kadrovske popolnitve. Zelo pomemben je ta tudi že izobraževalni vidik, kajti potrebe so vsak dan večje in nujno je, da na tem naredimo korak naprej. In na drugi strani seveda preprečimo beg belih ovratnikov, ampak to seveda zato ker tukaj v prvi vrsti pravijo ne samo, da niso dovolj dobro nagrajeni, ampak predvsem, da delo kot samo ni več vzdržno. Ja, razlika je tudi v tem, da pred nami je ta predlog zakona in seveda nekateri ne želijo priznati, da je tej Vladi tudi v času tako imenovanega soočenja z res hudim stanjem nalezljive bolezni v svetu, uspelo narediti korake tudi na teh področjih. Vsi se tudi zavedamo, da je ravno koronavirus še dodatno pokazala na vso bedo sistema, ampak ta sistem je kakorkoli že zdržal, je pa res bilo težko videti bolnike po hodnikih in pa osebje, ki se nekako mučita na tak ali drugačen način seveda uspe pomagati bolnim. In nenazadnje je tudi statistika tista, ki kaže kako uspešni so bili naši zdravstveni uslužbenci, glede na obolele in potem ozdravljene, imamo eden najvišjih odstotkov v Evropi, se pravi, smo bili več kot uspešni in to je pozitivno. Zato upam, da državljanke in državljani tudi sledijo sedaj številnim iz dneva v dan je teh pozivov več stroke, da naj se vendarle odločijo za cepljenje in pomagajo pri pri soočanju z virusom in premagovanjem bolezni tudi na ta način. Nenazadnje bi rada izpostavila tudi to, ko govorimo o investicijah, kako pomembne so in potrebne in seveda tudi kako pomembna je ta primarna raven ravno v tem, da seveda se vedno bolj spopadamo tudi s tako imenovanim dolgotrajnim Covidom. Jaz nisem strokovnjak iz področja zdravstva, ampak včasih se vprašam, bog ne daj, da ne bomo rabili kdaj v prihodnosti celo specializacijo iz tega področja. Dejstvo je, da teh tako imenovanih pacientov z, če rečem, podaljšanim Covidom, je kar vedno več in te zadeve niso tako enostavne in nekateri dejansko rabijo še dolgotrajno terapijo tudi po koncu. In tukaj notri potem so vključeni različni segmenti zdravstva. Prej je bilo rečeno, da zakon ni najbolj predstavljen, nima določenih delov, ki naj bi jih imel, itn. zakon generalno natančno pove kam bodo šla finančna sredstva. Razpredelnice so tudi po letih. Dejstvo je tudi, da na kakšen način se bo izvajalo, seveda pa vsega ta zakon ne more predvideti, kajti zato so potrebni zdaj individualni projekti in na podlagi teh pripravljenih projektov je potem **21. Ampak vse to pa bo Državni zbor na nek način tudi nadziral, saj bomo imeli letna poročila kako uspešni smo pri uresničevanju tega zakona. Jaz rečem ja, bistvena razlika kot na primer v prejšnji Vladi, ko je na primer Dušan Keber zaslužil več tisoč evrov za zakon, ki ga nikjer ni, danes pa po ljubljanskih ulicah kriči, kako ta Vlada uničuje zdravstvo. To pa, to pa je Zdaj, izpostavljen je bil tudi Zakon o dolgotrajni oskrbi. Tudi jaz si želim, da bo ta čimprej. Je pa smešno, da nekateri očitajo, kolega Möderndorfer mislim, da je bil tudi v prejšnji razpravi o tem govoril, da ga še vedno ni. Jaz se sprašujem kaj ste delali leta in leta, da ga ni. Vem pa, da se zakon … je pripravljen, da pravzaprav je samo vprašanje še časa, kdaj ga bomo lahko obravnavali. Ne bom več govorila o tem zakonu. Mislim, da sem veliko povedala že prej in tudi na matičnem odboru. Ponovila bom samo nekaj, ne bom govorila o tem kako ta zakon prinaša določene rešitve na področju, kjer sem izvoljena, kajti zame je to drugotnega pomena. V prvi vrsti se mi zdi pomembno to, da zakon prinaša napredek na področju stanja v zdravstvu za celotno Slovenijo. državljanke in državljani te Slovenije imajo ne samo pravico, ampak je zdravstvo, kot tako, tako, tudi ne le ena od ustavnih kategorij, ampak ena najvišjih ustavnih kategorij. Pravzaprav skoraj najvišja. In skrajni čas je, da to začnemo upoštevati in da zadeve premikamo. Ko je bilo rečeno pa denar, pa kaj s proračuna in tako naprej, okvirni proračuni države so pravzaprav znani in so vedno odstopanja. Je pa tudi tako, veste, da proračun vedno znova pa tudi odraža prioriteto posamezne Vlade oziroma koalicije. Kakšno prioriteto ima posamezna koalicija, pa je potem odvisno od njih samih in mi verjamemo, da bodo vse koalicije v prihodnosti bile zdravstvu več kot naklonjene in da bomo dejansko te zadeve potem lahko tudi uresničevali. In samo še nekaj, menim, da mi ni treba seveda opravičevati ministra, ker ga danes ni z nami, ampak velikokrat to poslušamo. ni nujno, da je z nami minister, je pa vedno z nami na vseh sejah odbora in tudi na sejah Državnega zbora predstavnik Ministrstva za zdravje. Danes je z nami državni sekretar, ki je bil nenazadnje več kot uspešen, pa mi dovolite prosim samo dva stavka o vas. Več kot uspešen na področju rehabilitacije. Njihov inštitut Soča je pokazal ne samo dobre ampak predstavlja pojem evropske kakovosti in dobrega poslovanja. Z dobrim poslovanjem in s svojim lastnim deležem so veliko investicij izpeljali pravzaprav sami, čeprav so ves čas tudi oni že od leta 2018 opozarjali, da rabijo potrebna dodatna sredstva za investicije. Ampak kot rečeno, veliko pa so ob tem naredili tudi sami. In če kdo, potem je zagotovo danes državni sekretar, ki je z nami, prava oseba, da nam govori o, bom rekla investicijah, ki jih potrebujemo v zdravstvu v naslednjih desetih letih. Hvala lepa. Hvala lepa za besedo, predsedujoča. Lep pozdrav gostom iz ministrstva in seveda ostalim prisotnim. Torej imamo na mizi in razpravljamo o amandmaju k 2. členu k dopolnjenemu Predlogu zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo med leti 2021 in 2031. Z amandmajem pa se predlaga, da se med leti 2021 in 2031 poveča postavka za primarno zdravstvo iz 50 milijonov evrov na 200 milijonov evrov. O čem torej danes teče razprava? Teče o zelo pomembni zadevi, govorimo o za slovensko javno zdravje izredno pomembnem zakonu, zakonu za zagotavljanje sredstev za investicije v slovensko zdravstvo, ki ga je v proceduro vložila trenutno vlada pod vodstvom Slovenske demokratske stranke. Gre za zajeten obseg sredstev v višini, okvirni višini sicer 2 milijard evrov v naslednjih 10 letih. Gre pa tudi za urgentno reševanje slabega finančnega stanja in zastoja investicij v slovenskem zdravstvu, torej če rečemo nekako, stanje tako imenovanih ničnih investicij, ki je trajalo domala dve desetletji. V nadaljevanju je potrebno reči, da smo verjetno vsi tukaj notri enotni o tem, da so stavbe, medicinske naprave, torej drugi viri sredstev, potrebnih za dobro delovanje našega zdravstva, zastarane, nekatere tudi nevarne za zaposlene, tudi za naše obolele, tudi za paciente, torej uporabnike, ki se sprejmejo v zdravstveno obravnavo oziroma v bolnišnično oskrbo. Statistike tudi nekaj povedo in te statistike dejansko govorijo, da imamo v Sloveniji na 100 tisoč prebivalcev le 10 postelj bolnišničnih in iz tega sledi oziroma nam znese nekako med članicami Evropske unije 17. mesto, kar pa ni zavidljivo. In seveda epidemija je pokazala, da smo nekako bili tukaj skoraj bosi, čeprav smo sedaj nekako speljali. Takšno mnenje, kot ga ima sedanji minister, seveda je bilo tudi mnenje dveh dosedanjih ministrov za zdravstvo, ki so dejansko vodili Ministrstvo za zdravje od nastopa tudi tega mandata, tega sklica tega Državnega zbora nekako. In seveda nekako moramo reči, da sedaj, ko je pa ta vlada prevzela svoj mandat in seveda ministra, ko je nastopil minister Poklukar, je pa nekako prišlo tudi do zavedanja, da smo, da drugače ne bo šlo, kot zajetno se mora investirati v slovensko zdravstvo. Če se spomnim enega od ustnih poslanskih vprašanj, ki sem ga zastavljal ministru Fakinu, kakšnih 2 leti nazaj je bilo, o urgentnem centru na Ptuju, mi je takrat dejal, glejte, vemo, da nujno potrebujete sodobni urgentni center, ampak ob tem potrebujete tudi veliko naprav, veliko zadev, katerih oziroma brez katerih je delo zdravnikov in osebja seveda skoraj nemogoče kvalitetno opraviti. In zagotovil je, da je tako tudi drugje, kar smo sedaj tudi, bom rekel, nekako argumentirali s strani ministrstva, tiste slike na Odboru za zdravstvo so nas verjetno kar malo, kako se reče po domače, postavili na realna tla. Torej v prejšnji vladi moram reči, da je bilo premalo korajže, da bi se stvari premaknile, in da v tej vladi je pa dovolj znanja in tudi dovolj zavedanja, da brez zajetnih investicij stanje v slovenskem zdravstvu ni moč spremeniti. Torej veseli me, da ima ministrstvo in minister posluh za želje in potrebe lokalnih skupnosti in vodstev bolnišnic ter poslancev, ki mu seveda na nek način tudi te želje predstavljamo. Tako da v zakonu je navedeno, z njim se bomo zavezali, da se bo zagotovilo zajetna sredstva za posodobitve in napredek UKC Maribor ter UKC Ljubljana. Prav tako je tudi navedeno in se bomo z zakonom zavezali, da se bo iz omenjenih sredstev zakona za zagotavljanje sredstev za investicije v slovensko zdravstvo uredilo in moderniziralo operacijski blok in oddelek za intenzivno terapijo v Splošni bolnišnici Ptuj ter seveda drugje, kar je pač potrebno, po celotni državi. Nekako okrog te Splošne bolnišnice Ptuj bi vas rad pač spomnil, da je ključna za dobro zdravstveno oskrbo za vse Spodnje Podravje in **23. Tako, da že na matičnem Odboru za zdravstvo smo se v Slovenski demokratski stranki strinjali in tudi v strankah koalicije, da se k planiranim sredstev za investicije za primarno zdravstvo doda 100 milijonov, danes je nekako padel predlog po pobudi skupnosti občin Slovenije in tudi združenja zdravstvenih zavodov, pa potem tega amandmaja od opozicije, da se nameni dodatnih 200 milijonov za primarno zdravstvo oziroma da se za primarno zdravstvo nameni 200 milijonov evrov, skupno pa se bo v letih 2021-2031 v slovenskem zdravstvu namenilo dve milijardi in 93 milijonov evrov sredstev. Zato seveda podpiram ta dober načrt za okrevanje slovenskega zdravstva, kajti tam kjer je volja je tudi pot, ta vlada torej ne miruje, dela in seveda gradi slovensko zdravstvo in gradi Slovenijo. Ob tej priložnosti samo še dodam, da je danes dejansko nekako oziroma smo v mesecu septembru, zlatem mesecu septembru v katerem se tudi ozaveščamo o otroškem raku, zato želim vse dobro in sreče vsem obolelim otrokom, prav tako pa pozivam k odgovornemu ravnanju in upoštevanju ukrepov proti covid-19 in spoštovani državljani, cepite se, slovensko zdravstvo je vredno našega zaupanja. Hvala.

Na temo javnega zdravstva, njegovega financiranja in investicij vanj o katerem danes teče diskusija ob tem specifičnem zakonu, sem pripravil razpravo, ki bi jo lahko razčlenili na tri dele. Prvi del je diagnostika, kakšna je splošna slika v našem javnem zdravstvenem sistemu oziroma kako podhranjeno to je. Drugi sklop je vprašanje kako ta ta investicijski zdravstveni zakon, ki ga je vlada prinesla na mizo odgovarja na te potrebe v katerih točkah ga lahko jemljemo resno in v katerih ne in tretji del razprave je še kadrovski kompliment železa in betona, ki ne gre v posodobitev našega javnega zdravstvenega sistema. Torej, če začnemo pri osnovni diagnostiki, bomo zelo hitro ugotovili, da slovenski javni zdravstveni sistem v naboru političnih prioritet grozno caplja za vsemi razvitimi državami, s katerimi se tako silno želimo primerjati. 2018, 5,8 % BDP-ja je bil delež javnih sredstev, ki jih namenjamo za delovanje zdravstvenega sistema. Primerjamo se s povprečkom razvitih držav v Evropski uniji. Tam delež javnih sredstev, javnih investicij v zdravstveni sistem, torej to kar pride iz državnega budgeta znaša 7,2 %. Oziroma če vam prevedem v absolutne številke, po teh trendih Slovenija že zelo dolgo časa namenja iz javnega denarja med 500 in 600 milijoni evrov na leto premalo za golo delovanje zdravstvenega sistema, preden sploh pridemo do investicij, lahko vidimo kako zelo nizko je zdravstvo in njegovo javno financiranje postavljeno na prioritetah vsakokratnih vlad, ne le aktualne tretje vlade Janeza Janše, tudi vseh njenih predhodnic. Za 500 do 600 milijonov evrov vsako leto smo kratki samo za izvajanje zdravstvene dejavnosti. Pa bo kdo rekel, ja, to so številke po katerih se primerjamo z razvitejšimi državami, ki so tudi bogatejše od Republike Slovenije. Drži, ampak ta številka, ki sem jo podal, torej 500 do 600 milijonov evrov vsako leto premalo je številka razvita iz odstotka bruto družbenega Se pravi ne gre zato, da v Sloveniji ne bi imeli dovolj denarja, zato da sprovedemo bolj kakovosten zdravstveni sistem in da mu namenimo več javnih sredstev. Gre samo zato, koliko teh javnih sredstev je vsakokratna politična garnitura dejansko pripravljena nameniti. Torej ni, da se te dodatne pol milijarde evrov na leto ne moremo privoščiti. Vsakokratna vlada je dejala nočemo si jih.

Javno zdravstvo pri nas, med ljudmi, še vedno kotira kot vrednota. Ljudje si ne želijo, da gredo k zdravniku z bančno kartico, ampak se jim zdi prav, da pridejo k zdravniku z zdravstveno kartico in da so zdravstveno zavarovani na solidarnostni osnovi. In ker se politični establishment v svojih privatizacijskih nakanah s tem javnim sentimentom ne želi soočiti, ga obhaja. Kako? Tako, da javno zdravstvo postopoma strada, medtem pa nagrajuje zasebništvo, ki vedno bolj in bolj nase prevzema vlogo črpanja javnih sredstev in oskrbe prebivalcev. Žal. Samopoglejmo, kaj se je dogajalo v zadnjem letu in pol pod vlado Janeza Janše. Tisti razvpiti razpisi za skrajševanje čakalnih dob, ki so bili v resnici zgolj orodje, mehanizem, kanal, opredelite to kot želite, za prečrpavanje denarja vseh državljank in državljanov, javnega denarja, v žepe zasebnikov. Kar me pripelje naprej do investicij, ki niso v nič kaj boljši kondiciji kot je siceršnje financiranje zdravstvene dejavnosti. Kar vam bom navedel v nadaljevanju, je nek hiter pregled, tako za občutek, kakšna je situacija v slovenskih bolnišnicah. V Levici smo ta pregled pripravili že lansko leto začetkom leta, ko smo sklicali sejo ali je res 780 milijonov evrov potrebno nameniti za nakupe novih oklepnikov ali nebi nemara raje ta sredstva preusmerili v zdravstveni sistem. Vprašanje je bilo že takrat in še danes ostaja retorično – ta denar je potrebno nameniti ne za tuje vojaško-industrijske komplekse, ampak za potrebe državljank in državljanov v domovini; njihove potrebe po zdravju so zagotovo na prvem mestu. Torej. Bolnica Petra Držaja – popolno razsulo. Operacijske dvorane so zaprli že nekaj let nazaj, v njih ni bilo prezračevalnega sistema. Imajo okna, ki ne tesnijo, zelo stare so bolniške postelje. Stene pokajo, postelje so za odpis, kopalnice pa neuporabne. Obstajajo deli bolnišnice, kjer sploh ni sanitarij. Zdaj se je nekaj denarja sicer našlo v investicijskem načrtu, a premalo in prepozno. V bolnišnici Šempeter-Nova Gorica je dotrajana skoraj vsa medicinska oprema. Manjka specialistov in drugega zdravstvenega osebja, predvsem sester. Odhodov je ogromno. Mimogrede, na kadrovsko temo v zadnjem letu dni se je situacija še bistveno bolj zaostrila. Ob tem so leta 2019 odpustili 30 ljudi, kar so pojasnili kot mehe nadomestitve. Čakajočih pacientov je vsak dan več, najdaljša čakalna doba za prve preglede je lahko tudi 280, in to so podatki pred epidemijo koronavirusa. Imajo naprave, ki se neprestano kvarijo. Klinika Golnik, ki je bila ena prvih obrambnih črt pred koronavirusom v prvem valu epidemije, je stara 100 let in popolnoma dotrajana. Potresno sploh ni varna, arhitektura pa nikakor ne omogoča sodobne obravnave bolnikov. Mariborska splošna bolnišnica še kar čaka na nov infekcijski oddelek. Naj spomnim, to je bilo pisano v razmerah prvega vala epidemije. ta že omenjeni časovni gabarit, je tako neuporaben, da v njem sploh niso mogli obravnavati pacientov v času epidemije. Paciente so obravnavali v drugih prostorih. Trenutna infekcijska klinika je najstarejša stavba v hiši z ozkimi hodniki in vrati, ki ne omogočajo niti tega, da bi obrnil bolniško posteljo. Širitev zaradi starosti stavbe ni mogoča, saj bi se lahko podrla. Splošni bolnišnici Celje se pripravljajo na obnovo in širitev prostorov, ki bo trajala do leta 2024. Tudi v Celju so prostori dotrajani. Najstarejša stavba, v kateri opravljajo zdravstveno dejavnost, je celo iz leta 1887. Za dve stoletji, nazaj, gospe in gospodje, v 19. stoletje datira ta stavba. Niti v vseh sobah ni vode, imamo tudi sobe, kjer je po 6 do 7 pacientov, je leto dni nazaj oziroma dobro leto dni nazaj za TV Slovenija povedal strokovni direktor Splošne bolnišnice Celje. Bolnišnica na Jesenicah. Koncem leta 2019 so prenovili prostore za fizikalno in rehabilitacijsko medicino, ki so bili silno dotrajani. Kakšen je odnos države tudi v tem primeru silno nečastno priča dejstvo, da so morali to investicijo pokrivati s pomočjo donatorjev.

Splošni bolnišnici Slovenj Gradec imamo kirurško ginekološki blok, ki je dotrajan, nefunkcionalen, bivalno in sanitarno neustrezen, ter potresno nevaren, zgrajen je bil med leti 1959 in 1964. Kaj smo na temo dotrajane infrastrukture, gospe in gospodje, v tem Državnem zboru poslušali zadnje leto in pol? Kako imamo vojašnice, ki so stare 30 let, ampak so stare 40 let. Tukaj imamo pa bolnišnice, ki delajo v prostorih tudi z 19. stoletja. Situacija po drugih zdravstvenih institucijah ni nič kaj bolj sladka od tega, kar sem ravnokar navedel. Vse to priča, kako hudo zatečeno je stanje na področju zdravstvenih investicij in kako malo so dosedanje vlade dale na to, da se v bolnišnice vlaga kot prioriteto zdravstvene oskrbe državljank in državljanov. A potem se je našla vlada Janeza Janše, ki je v proceduro vložila zakon, za katerega trdi, da bo v enemu zamahu rešila vse te nakopičene probleme in vse investicijske zaostanke, češ, da bo skoraj 2 milijardi evrov v naslednjem desetletju prelila v prepotrebne nove prostore in v nove opreme. Sliši se zelo lepo. Ko bi to vsaj držalo. Da se ne razumemo narobe. V Levici bomo ta zakon podprli, ne, ker verjamemo nameri predlagatelja, tej se ne pustimo vleči za nos, ampak, ker za razliko od predlagatelja, dejansko verjamemo, da so obsežne investicije v javni zdravstveni sistem potrebne in še enkrat poudarjam, kot politična prioriteta in ne kot neka rambo zakonodajna akcija, tik pred volitvami. naš glas, za ta zakon, ni glas zaupanja v Vlado, ampak je glas napotila za naslednjo Vlado, da bo ta dokument, za razliko od vlade Janeza Janše, dejansko vzela resno, ga popravila tam, kjer ga je potrebno in še vedno sledila s tempom 150 do 200 milijonov evrov investiranja v javno zdravstveno infrastrukturo vsako leto. Mislim da, za kakršnokoli vlado, ki se reče resna antijanšistična vlada, mora to pokazati z dejanji. To, da investiranje postavi na listo svojih prednostnih nalog, bi pričalo o tem, da smo pripravljeni prerezati z dosedajšnjo politiko, kot ponavadi in dejansko vzpostaviti Vlado, ki bo delala za ljudi, ne pa za raznorazne lobije in za kapital. Zakaj trdim, da Vlada ne misli resno s tem zakonom, ni stvar le tega, da smo že leto dni nazaj obravnavali zakon, ki je zagotovil sredstva za orožje, na zdravstveni zakon smo pa čakali še naslednjih kar nekaj mesec. To govorim in lahko trdim tudi zaradi stanja, v kateremu je ta zakon prišel v državnozborsko obravnavo. Za začetek, ta zakon je račun brez krčmarja in je v celoti odvisen od vsakokratne politične volje posamezne vlade. Zakaj? Zaradi tega, ker nekemu vsebinskemu spisku investicij ni priključen noben poseben namenski vir, od kje se bodo te investicije Pa ta Zakon o investicijah v zdravstvo ni edini tak primer. Podobna Vlada hiti(?) z Zakonom o dolgotrajni oskrbi, s katerim se trka po prsih, da rešuje že 20 let zatečeno stanje, pa ravno tako manjka ona ključna točka, kot pri Zakonu o investicijah v zdravstvu, to je finančno pokritje. Še posebej vlade, ki vlaga Zakon o investicijah v zdravstvo, ne moremo vzeti resno, če vemo, da sočasno, ko na proračun, ne na namenske finančne vire, obeša bodoče financiranje, žuga z zniževanjem dohodnine na visoke dohodke, govori o uvedbi socialne kapice, na najvišje plače zmanjšuje javne javne prihodke in tako naprje. Skratka, žaga dohodkovno vejo države, na kateri vsi skupaj sedimo, vključno z našim javim zdravstvenim sistemom. In v kolikor bodo vse te Šircljeve(?) davčne razbremenitve najbogatejših dejansko sprejete, potem bo v proračunu puf, zmanjkalo denarja, za kakovostne investicije, ki jih ljudje v tej državi potrebujejo. Ja, med te investicije, ki bodo zmanjkale, lahko štejemo tudi investicije v javni zdravstveni sistem Dalje, v temu zakonu ni razvidno koliko sredstev bo v posameznem letu šlo na posamezne postavke. Torej, da se razumemo, vemo koliko sredstev bo šlo za oba UKC-ja. Vemo tudi koliko sredstev bo namenjenih v letu 2022. Ni pa v zakonu pojasnjeno koliko sredstev bo leta 2022 namenjenih za oba UKC-ja. To je samo primer. Po temu ključu lahko obravnavamo vse ostale postavke, ki jim tovrstne informacije In še tretji primer, zakaj ne moremo tega zakon Vlade Janeza Janše vzeti resno v njegovem namenu s strani predlagatelja, ga pa v Levici jemljemo za razliko od Vlade, ki ga je predlagala, dejansko resno. Pa je to, da finančna sredstva in njihova poraba ni zamejena na izključno javno infrastrukturo v javno korist, ampak so sredstva namenjena javnim zavodov in negovalnim bolnišnicam in negovalnim domovom v okviru sistema dolgotrajne oskrbe, kar pa pomeni, kot je ta osnovan, da se s tem zagotavljajo tudi finančna sredstva za druge pravne osebe oziroma za zasebne izvajalce dolgotrajne oskrbe. Na to temo smo v Levici vložili, tudi v demokratični opoziciji vložili amandma že z obravnavo na odboru, pa ga je Vlada seveda zavrnila. Zakaj – lahko si predstavljate, gospe in gospodje, zakaj. / nerazumljivo/ motiv oblasti Janeza Janše zadnje leto in pol, kot lahko spremljamo na praktično vsakemu koraku, je pretakanje javnih sredstev v zasebne In medtem, ko maha s tem zakonom za obsežno javno investiranje v bolnišnice, seveda vanj namerno vrta tudi luknje, kje bo lahko ta javna sredstva dodatno sprivatizirala. Zato pravim, da podpiram osnovne gabarite zakona v smislu, da se v naslednjemu desetletju nameni za javno investiranje v javnozdravstveno infrastrukturo slabi 2 milijardi evrov. Hkrati pa pravim tudi, da bo naslednja Vlada morala v temu zakonu zašiti privatizacijske luknje, ki jih je aktualna Vlada noter namerno navrtala. za zaključek, ne pozabimo, da bolnišnice niso zgolj oprema in betonski zidovi, čeravno kot sem vam poskušal v svoji razpravi predstaviti, je dotrajanost te opreme in teh prostorov velik problem. Ampak živijo šele, če so napolnjene z usposobljenimi, motiviranimi, zadovoljnimi zdravstvenimi delavci. Teh pa kronično primanjkuje. Pomislimo le na grozno situacijo, v kateri so se znašle medicinske sestre. In imamo zatečeno stanje na področju medicinskega osebja, tudi na področju zdravnikov, kjer pa je potrebno prst usmeriti neposredno v zdravniško zavarovalniški lobi, natančneje v Zdravniško zbornico, ki je do nedavnega v rokah držala škarje in platno razpisovanja specializacij. In seveda, ker se je zdravniški lobi naselil v zdravniške organizacije in jih spremenil v servis zgolj dela tistega najbolj privilegiranega dela zdravništva, smo imeli zelo dolgo časa razpisanih premalo specializacij, vzpodbud pa prav tako. In kaj se je zgodilo, leto kasneje, dve leti kasneje, desetletje kasneje, dva desetletja kasneje ugotavljamo, kako strašno manjka vseh mogočih zdravnikov iz vseh mogočih področij. To je bil umetno ustvarjeni manko, zato da se zagotavlja močan položaj obstoječega mandarinskega dela znotraj zdravništva, ki se je uzurpiral pozicije zlasti znotraj javnih bolnišnic in iz te pozicije zdaj lahko izsiljuje paciente, izsiljuje javni zdravstveni sistem in izsiljuje državo za vedno več privilegij in vedno več privatiziranega javnega denarja. Toda sočasno z investicijami je potrebno misliti tudi na odpravljanje kadrovskega pomanjkanja in kadrovskega deficita in tudi na tem področju zavihati rokave. Za zaključek, čisto za na konec naj še enkrat poudarim, da Vlada Janeza Janše tega storila ne bo. Oni se samo delajo, da delajo in pod krinko javnega investiranja želijo čim bolj zabetonirati svojo lastno oblast in nahraniti omrežja, ki jih imajo okoli sebe. Verjamem, da iz te vidike tudi ta svoj lasten Zakon o investicijah v zdravstvo obravnavajo in se jim **27. mislim, da naslednja vlada mora s to prakso sicer presekati in narediti to, česar Vlada Janeza Janše noče, to je, da zakon o investicijah v zdravstvo za razliko od njegovih predlagateljev dejansko vzame resno in izvaja bolje,

ampak je pa nekaj zadev, ki jih moram povedati že zaradi državljank in državljanov. Najprej, da smo si na jasnem, ta vlada ne daje denar samo Slovenski vojski oziroma slovenskemu vojaku, ki je v službi domovine, ki pač kot taka Slovenska vojska nekatere blazno boli. Damo denar tudi na vsa druga področja, policiji, številni infrastrukturni projekti, v šolstvo, obnova šol in tako naprej, in ja, dajemo denar tudi zdravstvu. Zdaj, jaz res ne vem, kakšne namene vi mislite, da mi imamo, to je malo smešno, ampak dejstvo je, da takšnega predloga zakona, ko ste bili vi nadkoalicijska stranka, ni bilo, če bi bil, bi ga mi zagotovo podprli, podprli, pa verjetno bi tudi kakšna covid situacija v bolnišnicah bila morda na ta račun že lažje izvedljiva. Prav tako veliko namenjamo tudi črpanju evropskih sredstev, tako da mislim, ni bojazni za ta zakon. Je pa res, da pač strogo ali pa ostro nasprotujem temu, da bi kdorkoli lahko poskušal ta pozitiven zakon obračati samo zato, ker ima s sabo težave. Ker ve, da takšen zakon ne more ne podpreti, ampak seveda pa se mu zdi grozno, da bi podprl karkoli, kar ne prihaja iz njihovih vrst, kar pa je zelo slabo, ker kaže na nekonstruktivno delovanje te stranke. In še nekaj. Že na matičnem odboru je bilo jasno povedano, da ne gre in ta denar ne bo šel v nobene privatne žepe, ampak zgolj v javnozdravstveni sistem. To je bilo večkrat povedano, to je tudi v zakonu zapisano. In res ni potrebno, da v vsaki drugi vrstici piše, javni sistem, javni sistem, ker je bilo to, je to napisano in je bilo tudi predstavljeno. Tako da te bojazni ni in denar bo šel v javno zdravstvo in za naše paciente. Mi je pa žal, da pač / znak za konec razprave/ ko ste bili v koaliciji, niste takšnega zakona pripravili sami. Hvala lepa. Besedo ima predstavnik vlade mag. Robert Cugelj. Izvolite. **MAG. ROBERT CUGELJ:** Hvala lepa. Jaz bi še enkrat poudaril, kaj je namen tega zakona. Namen tega zakona je zagotovitev finančnih sredstev za izvedbo najpomembnejših investicij v slovensko zdravstvo. Zdaj, zakonodajalec je šel še dlje in je v drugem členu dokaj natančno razdelil sredstva, ki so definirana za posamezna področja. Ta sredstva niso nastala kar iz danes na jutri, tisti, ki ste bili, imeli možnost in priložnost sodelovati na odboru za zdravstvo, ste videli, po kakšnih kriterijih so bila ta sredstva dodeljena posameznemu poglavju oziroma posameznim bolnišnicam. Torej nismo na pamet določali ta sredstva. Je pa dejstvo, da so ta sredstva določena zelo natančno za posamezne oddelke, za posamezne bolnišnice in tako dalje. Zdaj, kar se tiče kadrov. Mi se zavedamo, da so kadri v slovenskem zdravstvu izjemno velik problem. Vendar, po anketah, ki so bile narejene, kje je največji problem pri slovenskih kadrih? Verjetno vsi veste, to so delovni pogoji. Na prvem mestu so bili delovni pogoji. Na drugem mestu organizacija dela in šele na tretjem mestu plača. Torej, še en pokazatelj, zakaj je ta zakon potreben in nujen. Hvala. Hvala za besedo, predsedujoči. Zdaj, zakonodajalec v zvezi s tem zakonom ni še določil kaj dosti, zaradi tega ker obravnava tega zakona

te po priznanju predlagatelja zastarele študije sprejemamo zakonodajo, ki naj bi zatečeno stanje sanirala. Nič ne govori bolj zgovorno, kako zelo Vlada Janeza Janše s tem zakonom ne misli resno. Hvala lepa. Gospod poslanec, želim vas opozoriti, da to ni bil postopkovni predlog. Postopkovni predlog se lahko nanaša na potek seje in vodenja in vas pozivam, da ne izrabljate poslovnik. Besedo je želel tudi predstavnik vlade, mag. Robert Cugelj. Izvolite. **MAG. ROBERT CUGELJ:** Zdaj gospod Kordiš, ne vem, če ste bili na Odboru za zdravstvo, mislim, da ne, ker bi lahko natančno vedeli, da kriteriji, ki sem jih predstavil, niso samo iz te študije. ta študija je zastarela v enem delu, nikakor pa ne pri dostopnosti za paciente. Torej je nesmiselno, da se pregovarjamo zdaj, da študija ni v redu ali je v redu. Predstavljeni so bili različni kriteriji, s katerimi bomo ugotavljali in smo ugotavljali potrebnost v slovenskem zdravstvu.

Ne glede na nivo razprave sem zadovoljen in pričakujem, da bo danes ta zakon podobno kot na odboru sprejet, moja ocena, z veliko večino, morda celo brez glasu proti. Mislim, da zdravje naših ljudi, zdravje Slovenk in Slovencev ne bi smelo biti polje političnih nesoglasij ali pa političnih prepirov. Danes ni tema, da bi ocenjevali učinkovitost te ali prejšnjih vlad. Strinjam se z mojim predgovornikom, ki zdaj zapušča dvorano, ko je povedal, kako malo so dosedanje vlade dale za investicije v zdravstvu. Približno tako je povedal. Pod to se lahko samo podpišem. Ocena učinkovitosti, ta ne bo dana v tej dvorani, ne o učinkovitosti te vlade, kot rečeno, ne prejšnjih vlad, o tem bodo govorili volivci. In zame je najbolj spodbudno ta trenutek, praktično edino, kar imamo, kar lahko ta koalicija neposredno komunicira z ljudmi, so terenski obiski vlade. Prav danes poteka eden od teh in jih bo še do konca leta v povprečju 2 obiska na mesec. Tam se srečujem s ključnimi odločevalci določene regije, ki vsi govorijo o učinkovitosti te vlade, naše vlade, slovenske vlade in si želijo, da nadaljujemo vsaj še en mandat. Približno takole govorijo: »Kolikor se zdaj dela, kolikor se zdaj investira, se že dolgo ni.« In to govorijo tisti, ki spremljajo investicije v infrastrukturo, mislim, prometno infrastrukturo, tisti, ki končno zdaj nekaj dobijo denarja po več kot 10 letih za posodobljenje vrteške in osnovnošolske infrastrukture, tisti, ki že dolgo spremljajo in so kritični do slabega do slabega financiranja lokalnih skupnosti in tako naprej in tako naprej. Ampak zdaj imamo na mizi Zakon o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031 in govorimo o vloženem amandmaju. Ta amandma bo Nova Slovenija podprla kljub temu, da s strani predlagatelja pravzaprav nisem niti zaznal nekega gorečega zagovarjanja in nagovarjanja, da ta amandma podpremo. Čeprav v obrazložitvi jaz nikoli ne bi uporabljal besede sramotno, tudi ne bom zdaj uporabljal sramotno, ko vidim, da ste ta kolač 2 tisoč 93 milijonov evrov,

predno bo zakon šel v objavo na Uradnem listu, popravila in številke zaokrožila vsaj na cele številke. Pri približno 200 milijonih na leto govoriti o natančnosti na dve decimalki, ja, čakajte, kako se že reče, saj se nam bodo krave smejale. Ampak vem, da je to pač nekdo pomnožil z nekim faktorjem in to številko dobil, ampak malo je treba imeti tudi zdravega razuma zraven. In če na eni strani očitate, da ni kriterijev, kako se bo zdaj ta denar delil, na drugi strani ga vi po letih razdelite na dve decimalki natančno. Ampak okej, se zgodi, tudi najboljšim. Slovenci neizmerno cenimo svoje zdravje. Neizmerno. Tako zelo ga cenimo, da ga postavljamo najvišje na lestvici vrednot. Kljub temu pa zdravju ne posvečamo dovolj pozornosti. Na primer vsak peti Slovenec izjavlja, da v zadnjih treh letih ni bil na nobenem preventivnem pregledu. Tisto, koliko se je investiralo ali pa bolje ne-investiralo v slovensko zdravstvo v nekaj zadnjih letih, pa so moji predhodniki govorili in se jim zahvaljujem, da meni ni potrebno ponavljati. Če gledam zdaj to na zdravje kot najvišjo vrednoto skozi optiko našega političnega programa, kjer postavljamo dostojanstvo človeka kot najvišjo vrednoto, iz katere so se pravzaprav razvile človekove pravice, se pravi gledamo na to skozi dostojanstvo človeka. Dostojanstvo človeku pripisuje vrednost in upravičenost do spoštovanja, zato ker je človek. Ljudje se rodimo svobodni in enakopravni. Ne vem, zakaj je za nekatere ta zakon presenečenje. Mi smo o tem razmišljali že takrat, ko smo snovali in podpisovali koalicijsko pogodbo. In v poglavju III. Zdravje smo praktično v prvih dveh točkah to nakazali. Še prej, ko smo delali proračun oziroma spremembe proračuna za leto 2021 in proračun za 2022, mi dovolite, da navedem nekaj številk. naš proračun za leto 2021 za Ministrstvo za zdravje je obsegal približno 582 milijonov evrov. Realizacija leta 2019 pa je bila dobrih 183 milijonov evrov. Indeks je 288 ali razlika med realizacijo 2019 in proračunom, sprejetim proračunom, ki smo ga mi predlagali za leto 2021, je 345 milijonov – indeks 288. Naprej, proračun 2022 – 294 milijonov, kar je v primerjavi z realizacijo 2019 indeks 160, razlika 110 milijonov evrov. Viri. Seveda se moramo kot odgovorni vprašati, kje pa vzeti. Kje pa vzeti, da bomo lahko dajali. Naša ocena je in odgovor je v tem. Če bomo znali narediti dobro poslovno okolje, potem se mi ne bojimo dobrih, visokih prihodkov v državni proračun. Danes so davčni prihodki višji kot so bili pred krizo, zdravstveno krizo namreč. Če bomo to znali, da bomo pustili preprosto gospodarstvu, da bo delalo, da jih ne bomo zategovali z birokratskimi ovirami, z davki, prav tako tudi ljudi, državljane, da jih ne bomo zategovali in dušili z davki, potem se prepričan, da bomo tudi te vire našli. Je pa seveda ta zakon - povsem normalno, če je za desetletje – zaveza za to vlado in za vse naslednje vlade. Kako zdaj natančno razdeliti med, ne vem, na primer, ker je bilo govora, med UKC Ljubljana, ki je lansko leto beležil svoj 45. rojstni dan, na nek način mu lahko rečemo tovarna zdravja, in kako zdaj to razmejiti, v kakšnem razmerju razdeliti 763 milijonov med UKC Ljubljana in UKC Maribor? Sam si bom seveda prizadeval, da bo ta razdelitev poštena. Tudi vzhodna Slovenija potrebuje tovarno zdravja in ima odlične ljudi, ravno tako seveda kot UKC Ljubljana. Mislim, da niti nima smisla, da bi detajle… No, kar se virov tiče, ne bom šel v podrobnosti, samo spomnim, da imamo tudi program Nacionalni načrt za okrevanje in odpornost. Očitno je bil dober, če ga je Evropska komisija sprejela in ker je pomemben poudarek prav na skrbi za zdravje ljudi. To si lahko vsak sam prebere, to zdaj ni tema pri tej točki dnevnega reda te Res pa je, da v Novi Sloveniji, pa nismo edini, lahko naštejem tudi številna strokovna združenja, že leta in leta opozarjamo na pomanjkanje investicij v zdravstvu, ravno zaradi tega, ker moramo spoštovati dostojanstvo človeka. Podatki nam kažejo, da da so slaba investicijska vlaganja v slovenski zdravstveni sistem, dejansko rezultirala in rezultirajo v katastrofalne, zaskrbljujoče podatke. Če smo leta 2021 imeli v slovenskih bolnišnicah dvotretjinsko odpisanost opreme, približno 67 %, potem je ta delež v letošnjem letu približno 85 %. Še enkrat, približno 85 % opreme v zdravstvenih institucijah je odpisane, vemo pa sami, kako hitro se razvija tehnologija, sodobna medicina. Seveda, sodobno zdravljenje je drago, ampak, zdravje človeka je pa vredno seveda največ in tu ne smemo obračati vsakega evra, a ga bomo dali za zdravje ali ne. Dejansko, če gre za utemeljeno utemeljeno naložbo, jo tudi moramo realizirati. In zato v Novi Sloveniji in seveda tudi v koaliciji, celotni, pozdravljamo to sistemsko ureditev, s katero se v zdravstveni sistem zagotavljajo dodatna finančna sredstva v investicije, saj so bile, kot rečeno, slednje v preteklosti v veliki meri podfinancirane in prezrte s strani regulatorja. Kot smo slišali na odboru, s strani gospoda državnega sekretarja, mi smo od leta 2009 v povprečju investirali na letni ravni 38 milijonov evrov. Zdaj je to povprečje gledano, približno, 200 milijonov evrov. In, zakaj podpora temu amandmaju. Tudi, spet skozi optiko našega političnega programa, naših stališč, skozi načelo subsidiarnosti. Ljudje živijo tudi v obmejnih regijah, vaseh, tako naprej. Vsi vemo, da je za primarno raven zdravstva odgovorna občina, vsi pa tudi vemo, da so bile občine v zadnjih kar nekaj letih finančno finančno izčrpavane oziroma ni bilo dovolj sredstev za njihovo delovanje, za izgradnjo, spet, vrtcev, osnovnih šol in zdravstvenih domov, recimo, ker smo pri tej točki. In to je na nek način ta zakon ali bolje rečeno, ta amandma, ki dviga sredstva za primarno raven, konkretno rečeno za zdravstvene domove, ki jih ustanavljajo občine, je to, na nek način tudi finančna razbremenitev občin ali kar še bolj želim poudariti, je to naš odnos do prav vseh ljudi v naši državi. Kar se tiče Nove Slovenije, ponavljam, mi bomo ta amandma podprli, zdaj pač teče razprava o amandmaju in z zadovoljstvom bomo podprli celotni zakon na današnjem glasovanju. Gre dejansko za nek podoben koncept, kot je šlo, ja, v vrtčevsko in osnovnošolsko infrastrukturo. Potrebno je imeti korajžo in potrebno se je preprosto odločiti. Cincanje ne pelje nikamor. Hvala lepa.

Kolega Miha Kordiš je dosti jasno povedal, da se v Levici absolutno zavedamo zelo resnega stanja na področju zdravja, tistega segmenta oziroma podsistema v tej družbi, ki nam zagotavlja življenje in zdravje. če ni življenja in zdravja, nastopijo zelo veliki stroški. Ampak stanje, v katerem je ta sistem danes, sigurno zahteva, da se mu delež sredstev za to, da obstoji in funkcionira, bistveno poveča napram sedanjemu stanju. In gotovo je zakon o investicijah v zdravstveno infrastrukturo, jaz bi rekel javno zdravstveno infrastrukturo, tu pomemben segment. Ampak ne kot predvolilni bonbon, ki se obljublja, potem pa ga naj v prihodnosti rešijo prihodnje koalicije pa vlade, ampak je treba ta zakon vzeti resno in ga narediti konkretnega, izvršljivega. Za njim je potrebno postaviti jasno finančno sliko. In tako kot takrat, ko upokojence, ki imajo v Sloveniji zelo nizke pokojnine, ko zmanjka denarja za pokojnine, in se te financirajo do potrebne višine skozi proračun, moramo, če mislimo resno z našimi besedami v korist javnega zdravstvenega sistema, tudi na področju zdravstva narediti proračunsko, proračunsko proračunsko varovalko. Skratka, proračun mora biti tisti, ki tudi iz splošnih davkov, ko bodo v času kriz prispevki premalo prinesli v zdravstveno blagajno, mora proračun zagotoviti toliko sredstev, da se bo potreben zdravstveni sistem lahko kot zdravljenje izvajal in da bo ta naš zakon imel realne finančne temelje. To mora biti prva prioriteta. In jaz sem zadnjič na drugi seji odbora, ko smo o tem govorili, ni naša prioriteta prvo, zagotoviti denar za ubijanje, to je za orožje, 780 milijonov, ne. Prva prioriteta v tej državi, ki jo mora Državni zbor zastopati, je življenje in zdravje ljudi, ki v tej državi noter prebivajo. In zato zagotoviti sredstva. Glejte, če smo govorili o tem, da krepko čez sto tisoč ljudi nima osebnega zdravnika, da imamo nenormalno odpisano odpremo, premalo prostorov, do zdravnika danes preprosto ne prideš. Halo? Me poslušate, ljudje? To ni mali, to ni mali problem našega zdravstvenega sistema. Takrat se je treba usesti pa reči, zdaj pa dosti. In strinjam se z dr. Nočem, ki je rekel, poglejte, ko je vpisal članek, ki ga vseskozi iz dela citiram, je rekel: »Diagnoza je takšna, tega stanja, dajmo postaviti zdravstveno, potek zdravljenja.« In sigurno je to najprej potrebno zagotoviti zdravja, In v tem smislu bi rekel to, kar je Miha prej govoril pred mano, kolega iz moje poslanske skupine, Levica bo v koaliciji ali pa opoziciji trdno stala in zahtevala, da te stvari, ki so ugotovljene, dejansko, da so nujne, pa čeprav mogoče samo na papirju brez konkretnejših analiz in analitičnih podatkov, je to zadevo potrebno vzeti resno in jo izpeljati. Ker 2017, bom zoper citiral dr. Velimirja Boleta iz Inštituta za gospodarske analize iz pravne fakultete, da je ugotovil, da je zdravstveni sistem kronično podfinanciran in da so sistemske spremembe nujno potrebne, ker preprosto nima ta sistem dovolj denarja, da bi tisto, kar je z Ustavo in zakonom državljankam in državljanom na področju zdravstva zagotovljeno, da bi lahko to izvedel. To je osnovno, tisto, zdravje, zdravljenje. In ker je premalo denarja, so analize po svetu bile narejene, zlasti na področju Grčije, takrat, ko so se zmanjšala javna sredstva tudi za področje zdravja,

da se preseženost smrti začela povečevati, močno. Zdravje je nazadovalo in če zdravje nazaduje, če se bolezni vse pogosteje pojavljajo, fizično pa / nerazumljivo/, glejte to so stroški. In tudi nenazadnje gospodarstvo, ki mu Jožef Horvat v Novi Sloveniji tako bije zvon, kar se strinjam s tem, ampak tudi gospodarstvo preprosto izgubi delavce in mora zraven kriti te visoke stroške zdravljenja. To so te posledice in to so te stvari, ki jih je treba odpravljati. In se strinjam, investicije so izjemno pomembne, ampak kot je rekel dr. Noč, sigurno je pa na prvem mestu kader, ki izvaja zdravstveno storitev. Tu je velika rak rana, ki jo bomo mogli rešiti, katerakoli vlada, sedanja ali prihodnja, mislim da bo sedanja bolj boga na tem področju, ampak vseeno prav zdravstvene storitve zelo pomembne za bolezni, ki so trenutno v Sloveniji prisotne in ima zelo veliko postelj praznih, ker ne more biti tam obravnave, ker nimajo kadra, ni medicinskih sester in zdravnikov. Glejte, in ta stvar bi rekel, da je pa še pred investicijami v zdravstvo. In v tem smislu, tudi v Levici vseskozi govorimo in denar je treba zagotoviti, ampak ne tako, da tistih najrevnejših slojev v tej državi, ki jih pa ni tako malo, poleg upokojencev tudi revni, zaposleni, da o mladih sploh ne govorim, zahtevamo potem vsak mesec, da plačajo še dopolnilno zdravstveno zavarovanje, pa ne bomo o tem danes imeli sejo, ampak žal premalo posluha, da bi tudi to stvar uredili. To še posebej zaradi tega govorim, ker primerjalno z OECD-jem in tudi evropsko skupnostjo, sredstva namenjena za zdravstvo, za dejavnost in investicije od leta 2010 že padajo, tudi delež v bruto družbenem proizvodu. To je naš odnos do zdravja, do življenja ljudi v tej državi, ampak tistih, ki si tega ne morejo s samoplačništvom zagotoviti. Ker namreč tudi del javnih sredstev namenjen za zdravje v Sloveniji pada. Poglejte, in dejstvo je, da v Levici vseskozi izpostavljamo in moram reči, da zadnjič je državni sekretar na drugi seji Odbora za zdravje, ki je to obravnaval, rekel, ne vem kolikokrat, ja, gre za javni sektor. Izpostavljamo, to so sredstva namenjena za krepitev javnega sektorja, javnega prostora na področju zdravstva in tistega dela, tudi na področju izobraževanja, posebnih ali varstvenih zavodov, dolgotrajne oskrbe, ki se tičejo izvajanja s strani javnih izvajalcev. Ker opozarjamo in smo tudi povedali, poglejte, Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki je trenutno v obravnavi, 57. člen jasno govori, da dolgotrajno oskrbo izvajajo tudi zasebniki. Saj to sploh ni narobe, ampak oni si naj, zato da bodo svojo dejavnost lahko izvajali, zagotovijo pogoje s svojimi sredstvi. Mi zagotavljamo sredstva za javni del sektorja. In zelo gospod državni sekretar poglejte, kar nekaj razpravljalcev s strani poslank in poslancev je povedalo, da ta zakon je zato problematičen, ker nima jasnega finančnega kritja niti analitičnih podlag. Vi ste zadnjič kazali na katere investicije bi naj bile, kot je Jožef Horvat rekel do dve decimalki natančno, koliko bo kam šlo, ampak hkrati ste pa povedali že na prvi obravnavi, da ni ne analize in ocene potreb, da ni ene potrebne predpisane dolgoročne strategije za ta program, kar je prej tudi kolega Kordiš posebej povedal. In da nima jasnega finančnega kritja. Glejte, to kar je bilo prej rečeno, glavno da bo funkcioniral naš gospodarski sistem, v redu, da bo proizvodnja blaga in storitev velika, da bomo veliko davkov pobrali, ne, da bo veliko prihodkov se ustvarilo, davki se tak znižajo, potem bomo imeli dovolj denarja za zdravstveni sistem, (nadaljevanje) in za storitve in za investicije. Jaz sicer ne vem koliko bomo imeli dovolj denarja, če se bo davčni, če bomo pobrali manj davkov. Jaz kvečjemu mislim, da jih bo treba za ta namen več pobrati ali pa prerazporediti porabo teh davkov. Ne kot sem rekel od sredstev za … ne dajati v sredstva za ubijanje, ampak v korist zdravja in življenja ljudi v tej državi. In sigurno se moramo po tej razpravi danes tudi zavedati, da prva prioriteta, ki jo moramo pri javnih financah po tem stanju, ki je ugotovljeno in se vsi strinjajo v tem, da je katastrofalno, zagotoviti je investirati v … oziroma zdravstvenem sistemu zagotoviti dovolj denarja, da bo tako dejavnost, kot tudi pogoje za njena izvajanja imel na na takem nivoju, kot so zdravstvene potrebe v tej državi. In tista Vlada, ki tega ne zna narediti, tista je za mene operativno nesposobna. Še posebej, če napiše zelo lep zakon, za katerega pa vidimo, da nima ne analitskih, ne finančnih podlag. Želim pa seveda vse najboljše. Ne mislim to govorit v slabem smislu. In še enkrat bi tole rekel, poglejte, dobro je, da smo vsaj tukaj prišli skupaj koalicija in opozicija, da smo izpostavili, da se zavedamo pomena in še posebej primarnega dela našega zdravstva, to je zdravstvenih domov. Tisti, ki so sicer v pristojnosti, ustanovitelji so lokalne skupnosti, občine, ampak odgovorna za zagotavljanje pogojev, da zdravstvo teče in funkcionira, je pa država in je ministrstvo. In se strinjam, gospod državni sekretar, z vašimi izjavami, kot ste rekli, kot ste povedali, da dejansko in to kar / 80 % vseh potreb v zdravstvo zagotovi primarni del zdravstva. In tudi s svojo dejavnostjo, če ima pogoje za to, da lahko funkcionira, tudi dosti razbremenjuje, ustrezno razbremenjuje sekundar in terciar. Zato mi je v redu, pozitivno, da se tudi sredstva za vlaganje v primarni del zdravstva v tem novem popravljenem bi rekel zakonu našlo. absolutno tak zakon ne moreš biti proti. Dejstvo pa je, da zahtevamo, da za njim stojijo realne finančne podlage, še posebej po tem, če še zaključim s tem, po številkah, ki jih je človek, ki pozna stvari, ker vodi Odbor za finance,

Hvala in lep pozdrav vsem skupaj. Danes govorimo o finančno najtežjem zakonu resorju zdravstva v zadnjih nekaj desetletjih. Pa ne samo danes, smo že dva kroga smo že odtekli. In očitki, da ob tem ni ministra, so popolnoma neupravičeni. Nekdo, ki vodi ta resor, se ni prišel niti pokazat, ko govorimo o dveh milijardah evrov sicer v desetih letih. Zato je popolnoma vmesno in upravičeno vprašanje zaupanja oziroma kredibilnosti v nastajanje, še posebej pa v izvajanje tega zakona. Zakaj zaupanja, ne vem, poglejmo samo zadnjih nekaj mesecev pa delovanje te vladajoče strukture. Na področju investicij v zdravstvo, bliskovita desetdnevna obnova covid oddelkov na UKC-ju. Mislim, to smo že vsi kar pozabili. Potem bliskovita obnova ZVD-ja ob UKC-ju. Potem nabava oziroma ne-nabava cepiva, ko je bilo to najbolj potrebno. Potem usmerjena nabava hitrih testov, ki so bili manj zanesljivi kot metanje kovanca. Enake rezultate oziroma še slabše so pokazali. Potem še danes nepojasnjena nabava zaščitne in medicinske opreme, neuporabne, maske z gumicami, predihovalniki so še vedno v skladiščih, dodatno opremo, ki bi omogočila vsaj delno

ali zaradi dejanskih potreb? Pa iskanje tovornjakov in ne vem še česa. In danes govorimo o sintezi vsega tega skupaj in predlogu zakona. Kako naj vam verjamemo? Govorite, da ta zakon pove, kam bodo šla sredstva, mi pa vas nenehno sprašujemo, od kod boste pa vzeli. Pa ne iz nekih visokoletečih, ne vem, skladov za obnovo po koroni, bodoče gospodarske rasti, razvoja gospodarskega prostora, to ne gre v roku leta, dveh. In zato pridemo do paradoksa. Ko koalicijski poslanec, torej poslanec, ki podpira vašo vlado, reče, da tega zakona ne more potrditi, ker je nerealen, nima realnih osnov, opozicijski poslanec, ki je pa proti vladi, pa reče, da ne more glasovati proti temu zakonu, ker ima pa vsaj sporočilo – in to je edino kar ima, sporočilo. Ampak s tem sporočilom se strinjamo vsi skupaj. A so potrebne investicije v zdravstvo? Krvavo, zelo potrebne, prepozne. Ta zakon je pa na žalost samo spisek želja in eno ogromno sidro za vratom vsem prihodnjim vladam. Ker ne pozabiti, danes ta vlada, smo slišali, daje vsem, ne samo zdravstvu. Daje vojski, daje policiji. Ja, daje, ampak ima neomejeno vrečo. Tega ne pretekle vlade ne prihodnje vlade ne bodo imele. Že danes se govori o ponovni uvedbi fiskalnega pravila, o omejevanju primanjkljaja. Kolega, ki se res spozna na finance, tukaj mu dam, cel parlament mu da kapo dol, napoveduje sedem milijard evrov deficita. tisoč milijonov evrov, ker sedem milijard se sliši malo. Sedem tisoč milijonov evrov deficita. Čez nekaj let bomo plačevali 3 milijarde evrov na leto za obresti, tri tisoč milijonov evrov na leto za obresti. Zakaj? Zaradi radodarnosti. Pa boste rekli, saj je šlo ljudem, saj ni šlo ne vem kam, bankam, pa ne vem kaj, pa nevladnim organizacijam, ampak to postajajo počasi že zgodbice za v vrtec. Ne gre. Nekaj je realnost, ki določa fiskalno okolje, iz katerega izhajamo, v katerem smo in v katerega gremo, drugo so pa zgodbice in želje, kaj vse bomo pa s tem denarjem naredili. Plus tega je še nekaj treba povedati. Spet spozabljamo; ta garnitura, ki zdajle vodi državo, je vložila ustavno obtožbo oziroma ustavno presojo fiskalnih dokumentov vlade, ki je načrtovala presežek. To je bilo mogoče, zdaj pa, ko so neomejeni primanjkljaji, je pa v redu in je vse skladno z ustavo, zakoni, pričakovanji in konec koncev gre za ljudi. Pravite, da gre denar v javni zdravstveni sistem, to ste štirikrat eksplicitno zagotovili, in vam verjamem. Vam verjamem, ni problem v tem. A veste, v čem je težava? Kdo bo izvajal te investicije, kdo bo izbiral izvajalce. A tisti, ki igrajo golf na Mavriciju ali tisti, ki se vodijo po Jadranu v jahtah? Ker investicije bodo pa izvajali zasebniki - projektiranje, gradnja, inštalacije in na koncu oprema. In spet pridemo do prvega vprašanja – zaupanje in kredibilnost. Zato smo vložili amandma. Ker, veste, v nekaj pa zelo verjamem, ker izhajam iz lokalnega okolja. Investicije po občinah, sploh po manjših, se niti približno ne izvajajo tako kot se izvajajo na državnem nivoju. Vsak župan prekleto obrne vsak evro, ki ga ima na razpolago, skupaj z občinskim svetom,

sprejeli povišanje postavke za primarni zdravstveni nivo. A veste, koliko je bila prvotna postavka, prvotni predlog vladni? 50 milijonov evrov za 10 let za primarni zdravstveni nivo. Potem pa smo mi prisluhnili Združenju občin Slovenije, enemu reprezentativnemu združenju, ki je zaprosilo, pa dajte malo več, dajte, ta denar krvavo rabimo. Smo rekli, okej, bomo poskusili. Smo dali predlog za 200 milijonov. Na odboru ste zadnjič izglasovali proti in sprejeli svojega 150, danes pa dobrovoljno, res, jaz sem vam hvaležen, to povečujete za 50 milijonov evrov pri 2 milijardah evrov, ki ste jih planirali in za katere itak ne veste, od kod jih boste vzeli, ampak to ni pomembno.

Jaz vem, to danes smo slišali, težko je gledat nabito polne hodnike, ki so tako ali tako neprimerni, bolnikov, slabo iztrošeno opremo, osebje, ki komaj zmore, ampak veste, kaj je pa še težje, še težje je pa gledati zdravnike, ki dobijo 30 tisoč evrov koronskih dodatkov, hkrati pa medicinske sestre, ki so dobile za eno kavo z mlekom. To je pa najtežje. In tukaj je potrebno najprej zadeve spremeniti, ne s pogoji dela, ampak s spoštovanjem tistih, ki opravljajo to delo, najsi bo v medicini ali pa v zdravstveni negi ali pa v tehničnem osebju. To je najbolj pomembno. Hvala.

Če danes te investicije ne bi bilo, bi polovico vam Covidnih bolnikov ležalo v UKC. Tako da samo replika na to pravzaprav razmišljanje, kar se tiče tega. Zdaj veste, mi poslušamo v zdravstvu zelo podobno že 30 let, ni denarja, ni denarja, ni denarja, kje boste pa dobili denar in tako dalje. Če denarja ni v zdravstvu in ga ni bilo 30 let, zato imamo takšen sistem, kot ga imamo sedaj. In jaz močno upam, da bomo enkrat zbrali tukaj pogum, pa rekli, denar bomo dobili. Jaz sem že povedal, 408 milijonov evrov denarja je že na razpolago, torej ga rabimo še nekaj več kot milijardo in pol. In če ga država Slovenija ni sposobna na letnem nivoju 150 milijonov za zdravstvo dat v naslednjih 10 letih, potem res ne vem, kam bo to zdravstvo šlo. Marsikaj ste že tukaj dobrega sprejeli in verjamem, da ste sposobni tudi to sprejeti,

Veste kaj, gospod sekretar. Saj bi vam verjel, ampak gre za 2 različni zadevi tukaj. Koliko nas stane Slovenijo kot državo in kot davkoplačevalce zdravstveni sistem na leto? 4 milijarde in pol.

Trdim, da je izvirni greh drugje. Izvirni greh je pač v teh prepletenih mrežah in neučinkovitem sistemu, ki se vleče že 30 let. V tem je problem. Ni problem v tem, da denarja ni. Denarja itak ne bo nikoli dovolj. Nikoli ga ne bo dovolj. Ampak z malo racionalizacije, sami ste rekli, da ima sistem ogromno rezerv še. Ampak vse skupaj obesiti na državni proračun s takimi nerealnimi pričakovanji, tukaj se pa, niti z eno besedo niste poskušali še odgovoriti o finančnem pokritju tega zakona. Zato govoriti o tem, da bo to rešil proračun, je nerealno. Če bi rekli, poiskali bomo rezerve v sistemu samem, poiskali največje anomalije, presekali 100 % in več odstotne marže, potem bi vam mogoče še verjel. Ampak ob vsem tem, kar sem prejle naštel, pa ne vam osebno, govorimo vam kot predstavniku tega sistema, na žalost pač ne morem. In zato ne morem potrditi tega zakona. Ne morem ga potrditi. Ker potem bi se strinjal z vami, da je to mogoče narediti. Če je, kapo dol, se bom posipal s pepelom, bom šel po kolenih okrog UKC-ja. Ampak ne bom. Verjemite mi, da ne bom. Ker je nemogoče, tega denarja ni, in to vam govorimo. Če bi bil, potem bi vam ga z veseljem dali.

Zdaj bom prešel kar k bistvu. Zdaj ta drugi člen, opozicijski amandma. Tudi jaz sem ocenil, da gre za nek način korigiranje vrednosti, ki seveda naslavljajo tudi primarno raven. Jaz se seveda strinjam, da primarna raven je tisti temelj, tisti steber slovenskega zdravstva, ki je nekako ključen, da zadeva, zdravstvena, zdravstveni sektor deluje. Imamo vsi seveda prvi stik, ko smo bolani, s tem primarnim sektorjem. Kot zanimivost, ne, jaz sem zdaj osebnega zdravnika iskal, ne vem, tri mesece, potem sem ga našel v zdravstveni postaji Tezno, ki je del zdravstvenega doma Maribor. tista zdravstvena postaja, jaz sem Mariborčan že 47 let skoraj, in zdaj imam zdravnika v hiši, ki res je potrebna več kot rekonstrukcije, ker je dejansko v montažni hiši. Tam jo domačini kličejo baraka. Se strinjam, primara v tem delu je res, kliče, vpije po obnovi in se tudi strinjam s tem, da je potrebno več sredstev nameniti za zdravstvene domove. Zdaj, mi smo na Odboru za zdravstvo sprejeli dopolnilo, koalicijski poslanci, v višini 150 milijonov evrov. Zdaj vi predlagate 200 milijonov evrov. Bomo videli, kaj bo pokazalo glasovanje, ampak jaz pravim, da seveda ta primara potrebuje dodatna sredstva. Zdaj, veseli me, da so kolegi omenjali seveda oba dva univerzitetna klinična centra, tako ljubljanskega kot mariborskega, kjer je predvideno 763 milijonov. Zdaj mi štajerski poslanci seveda upamo, da bodo ta sredstva ustrezno, da rečem adekvatno razporejena med oba dva, sredstva, glede na seveda realne potrebe, ki jih pacienti in seveda zdravniki tam potrebujejo. Zdaj, kar se tiče, državni sekretar je govoril o prioritetah, imajo oni sami postavljene prioritete, kot imajo seveda na drugi strani, vodstvo, zdaj bom pa konkretno referiral na naš univerzitetni klinični center, tudi svoje neke prioritete. Zdaj, želel bi povedati uvodoma glede univerzitetnega kliničnega centra, zdaj zelo mi je všeč ta slogan, ki ga je zadnjič, mislim, da sem v medijih ujel, izpostavil nov direktor, gospod Crnjac, da bo zdaj UKC Maribor se trudil, da bo bolnikom prijaznejša in dostopnejša bolnišnica, jaz mislim, da je v tej krilatici povedal vse. Jaz vam moram povedati, da mi domačini res dihamo s to našo ustanovo in mislim, da gre tudi v obratni poti, da se bolnišnica trudi za paciente,

Prej je gospod Kordiš omenjal, mislim da infekcijsko kliniko. To ne bo šlo verjetno na podlagi tega zakona, kajti zelo sposoben minister te vlade, gospod Zvonko Černač, kohezijski minister je že v kontekstu react EU sredstev je že bila prva naložba dejansko odobrena v višini tri milijone 600 tisoč, to gre za selitev seveda pljučnega oddelka nazaj v matično enoto v UKC, to je bilo že dejansko odobreno in tudi gor se bo naredila negovalna bolnišnica tudi sredstev EU, kakor tudi seveda izgradnje infekcijske klinike EU. Kateri pa so investicijski projekti? Naj vam malo obelodanim, ker jih ni tako malo, so pa vsi zelo pomembni za našo ustanovo. Od širitve oddelka za onkologijo, to je seveda jasno, kajti nadgradnja tega oddelka je nujno potrebna, oddelek z kardiokirurško intenzivno terapijo, oddelek za pedopsihiatrijo, oddelek za patologijo, druga in tretja faza izgradnje urgentnega centra, širitev intenzivne terapije v okviru klinike za interno medicino, obnova kirurškega bloka, centralna kuhinja, ki je tudi, da ne rečem v kolapsu, kdo je bil, jaz sem jo kot poslanec že videl to kuhinjo, tudi bog pomagaj, ortopedska klinika in še nekaj teh investicij, ki so nujno bi rekel na tem prioritetnem spisku potrebne, da jih naslovi ravno ta zakon v skupni višini več kot dve milijardi evrov. Zdaj jaz seveda kot poslanec bom ta zakon jasno podprl, zato ker je naš UKC Maribor dejansko eden izmed teh ključnih regionalnih centrov z izvrstnimi zdravniki specialisti, tako da seveda mi kot poslanci, ne samo Štajerski, tudi na splošno jaz verjamem, da bomo danes ta zakon podprli. Kar se pa tiče zdaj aktualne situacije z epidemijo covid-19 pa tudi jaz nekako izkoristim to priložnost, da apeliram na vse tiste, ki se še niste cepili, storite to, zaščitite sebe in svoje bližnje. Hvala lepa.